zasjedanjem i započinjemo s prvom točkom utvrđenog dnevnog reda, a to je 1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf, hitni postupak, prvo i drugo čitanje i drugo čitanje P.Z.br. 535 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Akt ste primili poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno čl. 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu predati do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, za turizam, za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješće sa sjednica odbora također vam je dostavljeno. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Predstavnik predlagatelja je državni tajnik gospodin Željko Lenard. Da li se predstavnik predlagatelja uvodno želi obratiti? Da. Izvolite, tajniče. Poštovani predsjedavajući, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf izradilo je Ministarstvo turizma i druga resorna ministarstva te stručnjaci iz Vlade. Uz to smo dobili i pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva RH sa stručne strane, Vlade RH, socijalnih partnera, poslodavaca i sindikata i naravno manje-više cijelog turističkog sektora. Zašto su napravljene izmjene i dopune zakona? Jer je na ovaj način pojednostavljuje se stari zakon tj. jer stari zakon nije donio ono što smo htjeli, a htjeli smo investicije u povodu razvoja turizma. Medijska priča je dovela do toga da i oni koji su imali pravo koristi od Zakona o golf igralištima nisu to htjeli i zbog bojazni kako će mediji reagirati na to. Optužbe da zakon dovodi do betonizacije RH i kako dovodi čudne investitore nije se dogodilo jer nemamo niti jedan zahtjev za izgradnju igrališta po sada važećem zakonu. Oko upitnosti kako će to djelovati na ekološki aspekt ni tada ni sada nije upitno jer zakon nije niti žurno tražio postupanje po pitanju ekologije. Neke osnovne razlike koje se predlažu izmjenama i dopunama u odnosu na trenutno važeći Zakon o golf igralištima su znači brisanje određenja da je izgradnja igrališta za golf od posebnog interesa za RH jer se isti može utvrđivati sukladno Zakonu o izvlaštenju, brisanje najmanje površine za golf igralište koja je bila dosada 85 hektara. Predlaže se da igralište za golf u užem smislu mora imati najmanje 9, a ne više 18 rupa, precizira se da gustoća izgrađenosti utvrđuje dokumentima prostornog uređenja te da ne smije zauzimati više od 25% tlocrtne površine na kojoj se predviđa izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina tj. od onih 20% ukupnog igrališta svega 25% je je za izgradnju. Određivanjem da se u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju igrališta za golf u užem smislu više ne utvrđuje obuhvat zahvata o prostoru, mogućnost etažiranja ugostiteljsko-turističkih objekata usklađuje se sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Briše se posebno uređivanje postupka izvlaštenja i minimalno tehnički standardi za igrališta za golf uredit će se pravilnikom kojeg će donijeti ministar nadležan za turizam uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, a ne više uredbom Vlade RH. Znači, sama činjenica da broj igrališta u Engleskoj je 1900, Njemačka 500 do 600, Slovenija 12, a mi samo 3, ispada da da ta 3 smo napravili u zadnjih 20 godina pa eto Sloveniju bi dostigli kroz nekih 80 godina ako nastavimo ovim tempom. Prije godinu dana tvrdilo se da će doći do ove apartmanizacije i betonizacije, pljačke zemljišta, no evo po tom zakonu koji je sada važeći to se nije dogodilo. I danas imamo znači 2 teze, da je zakon potreban što je mišljenje Ministarstva turizma i Vlade RH i drugu tezu da nije potreban. Podsjećam ovaj zakon napravljen je u suradnji s DORH-om. Podržava ga Vlada Republike Hrvatske, sindikati, turistički sektor pa i to dokazuje da je ovaj zakon tj. Zakon o golf igralištima svakako potreban RH. Evo, hvala lijepo. Hvala državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora u ime odbora uzeti riječ? Da. Odbor za zakonodavstvo, kolega Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 91. sjednici održanoj 28. travnja 2010. godine raspravljao o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištu za golf s konačnim prijedlogom zakona. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na tekst konačnog prijedloga ovog zakona odbor podnosi sljedeće amandmane, ukupno dakle 3 amandmana. Prvi od njih je na članak 2. U članku 2. riječ nova briše se u smislu nomotehničkog uređenja samog izričaja. Dakle, drugi amandman je na članak 11., članak 11. mijenja se i glasi: "Članak 13. mijenja se i glasi, ministar nadležan za turizam pravilnikom uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo propisuje minimalno tehničke standarde za igrališta za golf." Dakle, pravno i nomotehnički se uređuje izričaj, ovo posebno, jer se radi o uredbi koja se mijenja, pardon o odredbi koja se mijenja na način da se stavak 1. mijenja stavak 2. briše što valja urediti, a u redakciji teksta prije njegove objave isto valja postupiti u odnosu na sadržaj članka 1. i 3. treći amandman iza članka 11. dodaje se članak 11a koji glasi: "Članak 14. mijenja se i glasi: Pravilnik iz čl. 14. ovog zakona ministar nadležan za turizam donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona." Obrazloženje uz ovaj amandman glasi, dakle imajući u vidu izmjene članka 13. nužno je izmijeniti i članak 14. jer navedene standarde je u obvezi propisati ministar nadležan za turizam, dakle pravilnikom, a ne Vlada Republike Hrvatske uredbom. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji iz drugih odbora uzeti riječ? Odbor za turizam, izvolite kolega Brkarić. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za turizam Hrvatskog sabora na 30. sjednici održanoj 28. travnja 2010. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. travnja 2010. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za turizam raspravio je predmetni konačni prijedlog zakona na temelju članka 69. alineje 5 poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo i to posebice koje se odnosi na programe u turizmu od naročite važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uvodno izlaganje o razlozima zbog kojih se predlaže Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf s Konačnim prijedlogom zakona podnio je gospodin Branko Grgić državni tajnik u Ministarstvu turizma. Izmjenama Zakona o igralištima za golf predlaže se brisanje određenja da su igrališta za golf od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Postupak izvršenja više neće biti moguć kroz postojeći Zakon o golfu već se provoditi sukladno Zakonu o izvlaštenju. Naime, izmjenama bi se omogućilo da korisnik izvlaštenja ako postoje razlozi koji opravdavaju potrebu hitnog postupka u posjed prije pravomoćnog rješenja o izvlaštenju podnese zahtjev za stupanje u posjed nadležnom uredu državne uprave, županiji odnosno gradu Zagrebu. Zagrebu. ... biti odobren ako podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku na ime ... neka druga odgovarajuća nekretnina ili mu je plaćena naknada. Nadalje, izmjenama se briše i odredba o donjoj granici površine golf igrališta od 85 hektara, te definira da igralište za golf mora imati najmanje 9 rupa. Također precizira se odredba o gustoći i izgrađenosti građevina tako da one ne smiju zauzimati više od 25% od ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira gradnja ugostiteljsko turističkih građevina namijenjenih smještaju. Što se pak tiče mogućnosti etažiranja prijedlogom zakona izmjena i dopuna, ono se usklađuje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje mogućnost etažiranja ugostiteljsko turističke građe. Minimalni tehnički standardi za igralište za golf uredit će se pravilnikom koji će donijeti ministar turizma. Državni tajnik u Ministarstvu turizma gospodin Branko Grgić naglasio je kako Hrvatska u ovom trenutku i nakon 20 godina ima svega tri golf igrališta za razliku od nama konkretnih turističkih zemalja. Primjerice Španjolska ima 300 igrališta za golf, Slovenija 11, Austrija 150. Predlagatelj je zaključno rekao da golf kao mogućnost obogaćivanja turističke ponude u vansezonskim razdobljima jedna je od odrednica ukupnosti razvoja turizma. Od toga se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf ... poboljšati njihova primjena, pojednostavljenjem pojedinih odredbi toga zakona i primjenom općih propisa koji reguliraju područje gradnje izvlaštenja. Odbor za turizam je već kod prvog prijedloga Zakona o igralištima za golf o kome je raspravljeno na sjednici 2. prosinca 2008. zatražio da zakon ide u dva čitanja, a ne po hitnom postupku što nije prihvaćeno. Predloženi postojeći zakon nakon godinu i pol dana ide u izmjenu, a nisu doneseni popratni akti. U članku 3. stavku 1. kaže se kako igrališta za golf u užem smislu jesu tereni izgrađeni i pripremljeni za igranje golfa sa najmanje 9 rupa, a trebalo bi prvenstveno zatražiti mišljenje struke o toj odredbi. Postavljeno je pitanje, da li druge europske zemlje imaju Zakon o golfu. Zakon kao takav ne ... razvoj golfa već bi prvenstveno trebali preusmjeriti na poticajne mjere koje bi pridonijele njegovom razvoju, pa je u vezi s tim u vezi naglašeno donošenje Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom postupku pretvorbe i privatizacije, mogućnost davanja koncesije hotelima da uz postojeće objekte prošire ponudu i izgradnju golf igrališta i druge mjere. Da zakon mora biti kompatibilan sa europskim zakonodavstvom svi prisutni su izrazili podršku razvoju golfa u Hrvatskoj kao jednoj od mogućih načina proširenja turističke ponude i produljenja turističke sezone. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskog sabora odlučio je sa 5 glasova za i 6 protiv ne poduprijeti donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf s Konačnim prijedlogom zakona. Predsjednik odbora predložio je da se Zakon o igralištima za golf stavi van snage. S tim u vezi donijet je u većinom glasova 6 glasova za i 5 glasova protiv sljedeći zaključak. Odbor za turizam predlaže Hrvatskom saboru da Zakonom o golf igralištima "Narodne novine" 152/08. stavi van snage. (HSS)** Hvala lijepo. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Nema interesa. Odbor za pravosuđe, također. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. Prvi se prijavio klub SDP-a i u ime kluba SDP-a kolegica zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Kolege i kolegice, predstavnici Vlade, građanke i građani Republike Hrvatske. Na samom početku izlaganja o ovom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf s Konačnim prijedlogom zakona želim reći da Klub zastupnika i zastupnica SDP-a neće podržati donošenje ovog zakona. Prvi i osnovni razlog našeg protivljenja ovom prijedlogu zakona jest taj što je on dubinski nepravedan i stvara podjelu među hrvatskim građanima i građankama. Kako? Na način da je država znatno naklonjenija jednoj uskoj skupini ljudi, konkretno investitorima u golf igrališta. No onima koji ne žele investirati u takve projekte već u neke druge, slobodna sam izjaviti u za Hrvatsku znatno značajnije i korisnije projekte. O neuravnoteženom pristupu države prema ljudima i zajednicama koji će možda direktno biti zakinuti ili diskriminirane provedbom i realizacijom odredbi ovoga zakona, da i ne govorim. A ta je skupina ljudi znatno brojnija od malobrojne šačice zainteresiranih investitora kojima je ovaj prijedlog zakona baš kao i zakon koji je donesen 2008. godine jako ide na ruku. Kao prvo i osnovno pitanje na koje svi mi koji i koje sjedimo u ovom Saboru moramo odgovoriti jest. Zašto bismo uopće digli ruke za ovaj prijedlog zakona, zašto se uopće bavimo ovom problematikom u ovakvom zasebnom zakonskom obliku? Radi se o zakonu kojim se iznimno selektivno u odnosu na druge sportove i turističke djelatnosti potiče izgradnja golf terena. Zašto? Zato jer je golf kao sport prilično neargumentirano izdvojen od strane naših vladinih turističkih dužnosnika kao nešto što će jako obogatiti našu turističku ponudu i znatno produljiti sezonu. No postoji cijeli niz drugih sportskih i ne sportskih djelatnosti kojima Hrvatska također može produljiti turističku sezonu, djelatnosti koje ne izazivaju ovakve prijepore i kontroverze, podjele i potencijalne ekološke probleme, ali se te djelatnosti ne izdvajaju kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku niti se o njima pišu posebni zakoni. Zašto ako je produljenje sezone i obogaćivanje turističke ponude stvari cilj ovog zakona onda nemamo i poseban Zakon o primjerice ekološkom turizmu koji je jedan od najbrže rastućih i najpropulzivnijih oblika turizma a zasigurno ne bi izazvao ovakve kontroverze, a vjerojatno bi donio znatno veću korist državi i u obliku zaštite resursa a i u obliku povećanja prihoda iz turizma. Zašto nemamo primjerice Zakon o kongresnom turizmu čije bi poticanje također moglo produljiti sezonu i povećati prihode i to ne samo u obalnoj hrvatskoj već i u unutrašnjosti. Zašto nemamo Zakon o tenis igralištima ili o boćalištima, ne moramo se držati samo područja turizma i sporta kako bismo doveli u sumnju stvarne namjere koje stoje iza ovoga Zakona. Primjerice energetika i energetska politika, realizacija energetskih projekata zasigurno je jedan od najvitalnijih interesa države. U SDP-u smatramo da je energetika i energetska politika za državu važnije pitanje od turizma pa ipak u Saboru nismo još raspravljali o Zakonu o obnovljivim izvorima energije niti Vlada radi išta pametno na tome da potakne realizaciju ovih za energetsku samodostatnost Hrvatske iznimno važnih projekata. Treba li reći da je Hrvatska obaveza do 2020. godine realizirati 20% energije iz obnovljivih izvora a mi danas imamo nešto više od 1% energije koju dobivamo iz tih izvora. Tih 20% je jedna od obaveza koju imamo prema Europskoj uniji pa ipak ništa ne radimo na realizaciji tog cilja i obaveza. NO, s druge strane Vlada i vladajući su silno uprijeli ne bi li progurali ovaj novi Zakon o golf igralištima još jedan neustavni prijedlog zakona i to pod egidom promicanja vitalno gospodarsko turističkog interesa. Mogu od interesa, ali taj interes zasigurno nije javni i državni i to je potpuno jasno iz ovog Prijedloga zakona. U Klubu SDP-a svjesni smo toga da ovom prijedlogu zakona kojim se mijenja prvotna forma Zakona, danas raspravljamo iz dva razloga. Prvi je taj da se na ovaj način Vlada rješava bruke da ju Ustavni sud rješavajući ustavne tužbe cijelog niza udruga te zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog Zakona koju je podnio Klub SDP-a, ukine još jedan protuustavni zakon iskovan u Vladinoj tajkunskoj radionici. Drugi razlog je da ovim izmjenama Vlada nastavlja iznimno blagonaklono pogodovati investitorima zainteresiranima za realizaciju golf igrališta. Jer ne daj Bože da Hrvatska poput svih drugih demokratskih država na svijetu ostane bez famoznog zakona o golf igralištima. Zbog čega je izgradnja golf igrališta toliko važnija od realizacije drugih turističkih, gospodarskih ili energetskih projekata. Ne zbog toga da Hrvatska dobije 80-tak novih golf igrališta na kojima će bogati turisti šetati po zelenim travnjacima i napucavati male bijele loptice svojim skupim palicama. Glavni razlog zbog kojeg Hrvatska ima ovaj leg specialis jest taj da se uz pomoć njega investitori u golf igrališta ili bolje rečeno pripadajuće turističke sadržaje, čitaj apartmane, izuzmu od poštivanja odredbi Zakona o izvlaštenju, jer i nakon ovih izmjena Zakona golf investitori imat će znatno drugačiji tretman, povlašteniji tretman prilikom realizacije svojih projekata od onih drugih koji obvezuju odredbe Zakona o izvlaštenju. Ta neravnopravnost investitora pod zakonom je toliko eklatantna da bi Europski birokrati nakon čitanja ovog Zakona pred Hrvatskom mogli staviti još jednu prepreku pri ulasku u toliko nam priželjkivanu Bez obzira što se Vlada toliko trudi pomoći golf investitorima donošenjem ovako blagonaklonih propisa, činjenica jest da velikom broju zainteresiranih investitora ovakvim postupanjem čini ogromnu medvjeđu uslugu jer ih stavlja pod veliku kritičku lupu javnosti, koja je opravdana iziritirana takvom manifestacijom maćehinskog odnosa države prema svojim građanima i građankama. Vlada je svjesna te svoje podozrivosti javnosti dvije godine kalkulirala s donošenjem uredbe koja je trebala dati nužne instrumente za provedbu važećeg Zakona i time de facto vezala ruke mnogim investitorima koji su željno čekali tu uredbu. Stoga treba reći da bi bez donošenja ovog Zakona 2008. godine do danas vjerojatno bilo realizirano nekoliko golf igrališta, sukladno zakonima koji pokrivaju područje gradnje, prostornog uređenja izvlaštenja i drugih. Ovako nije realiziran ni jedan takav projekt i to isključivo vladinom krivicom. Tko zna možda stvarni razlog donošenja Zakona o golf igralištima nije bila realizacija takvih projekata već plaćanje dugova nekim sponzorima iz izborne kampanje iz 2007. godine. Iako nam Vlada pokušava prodati priču da se ovim Prijedlogom zakona ispravljaju neke odredbe važećeg zakona kako bi se olakšala njegova primjena i premostio jaz kojim ovaj Zakon dijeli investitore u golf, od svih drugih građana i građanki Hrvatske, činjenica da ovaj Prijedlog zakona ne ispravlja mnogobrojne dubioze koje ovaj u cijelosti kontroverzan zakon izaziva. I zbog toga nije moguće ni na koji način poboljšati ovaj prijedlog Zakona. Zakon o golf igralištima Hrvatskoj jednostavno ne treba. Ono što treba Hrvatskoj jesu zakoni koji neće biti opterećenje, nepremostiva administrativna i svaka druga prepreka za realizaciju kvalitetnih razvojnih projekata, bez obzira radi li se o realizaciji golf igrališta, kongresnih centara, energana na obnovljive izvore, proizvodnji zdrave hrane ili nečem drugom. To Hrvatska nema i to Hrvatskoj nasušno treba. A ne donošenje leg specialisa kojim se produbljuju nepravde u već duboko socijalno podijeljeno Hrvatskom društvu. Nakon ove konstatacije o potpunoj nepotrebnosti ovakvog Zakona možemo samo potpisati sve tvrdnje aktivista i aktivistica civilnog društva, zelene akcije Gonga, Transparency internationala koji opravdano upozoravaju na mnogobrojne propuste ovog dokumente. Od nametanje obaveza jedinica lokalne samouprave da o svom trošku planiraju kompletnu infrastrukturu za realizaciju golf igrališta, što je apsurdno i van svake pamet jer se radi em o privatnim, em o iznimno komercijalnim projektima, a ne o projektima društva infrastrukture ili javnog interesa. Također je iznimno rizično lokalnim šerifima jedinica lokalne samouprave omogućiti prodaju zemljišta u njihovom vlasništvu golf investitorima bez javnih natječaja jer to u enormnom razmjeru širom otvara vrata korupciji. Postavlja se pitanje zašto se potencijalnim golf investitorima omogućava kupnja neurbaniziranog zemljišta čiji se dio može urbanizirati bez ikakvog dodatnog troškova za investitora. Zbog čega ovako neuravnotežen tretman golf investitora u odnosu na sve druge investitore. Ukidanjem minimalne veličine igrališta sa 85 hektara omogućava se dodatno manipuliranje ovim propisom jer se gotovo svako veće zemljište može proglasiti golf terenom i urbanizirati. Smanjivanjem obaveznih broja rupa sa 18 na 9 zakonom se degradira sportski standard igrališta za golf odnosno golf vježbališta proglašava se golf igralištima. I najvažnije i ove Izmjene Zakona i dalje omogućavaju izvlaštenje privatnih vlasnika zemljišta zbog namjere investitora da realizira igralište za golf što je pravo gaženje ustavnog prava na vlasništvo. Zakon i dalje omogućava dobivanje državnog zemljišta bez ikakvog javnog natječaja. Osim toga ukidanjem limita površine igrališta za golf, broj igrališta za golf može nekontrolirano bujati svakim novim izmjenama prostornih planova, a što to može predstavljati za prirodu i okoliš naše zemlje ne trebamo niti govoriti. Na samom kraju želimo naglasiti, da iako vlada pokušava bahatim rječnikom sve protivnike i protivnice ovom skandaloznom Zakonu etiketirati kao zatucane zelene fundamentaliste, u biti neobrazovane i neprosvijećene, one koji se protive bilo kojem razvojnom projektu, pa zbog toga u prvi plan guraju argumente iz područja zaštite okoliša kao navodne ključne za protivljenje ovom Zakonu, a ovdje se treba reći da suprotno gesti začepljenog nosa od strane Vladinih dužnosnika takvi argumenti potpuno stoje realizacija golf igrališta jest iznimno invazivna prema okolišu i u smislu prekomjerne sječe šuma i u smislu enormne potrošnje vode za natapanje trave na igralištima i u smislu potrošnje ogromnih količina pesticida, herbicida i konvencionalnih fertilizanata. Glavni razlozi protivljenja ovom zakonu ipak nisu ekološki već ekonomski i pravni ili bolje rečeno razlozi elementarne ustavne pravednosti i jednakosti pred zakonom, jer ovaj prijedlog zakona stvara ogroman jaz između one nekolicine povlaštenih i one većine zakinutih, a to jako podsjeća na turobno crno razdoblje tajkunske privatizacije kada su par godina u neviđenom zakonom zaštićenom grabežu pootimani najvredniji hrvatski privredni resursi, poduzeća, hoteli, nekretnine, imovina. S ovim zakonom područje grabeži se prebacuje na vrijedno neizgrađeno zemljište i prirodne resurse, uglavnom u obalnom području, a tome se svaki odgovorni političar i političarka mora najoštrije suprotstaviti. SDP se kao odgovorna stranka tome najodlučnije opire i zbog toga nećemo poduprijeti donošenje ovog zakona kao ni bilo kojeg drugog zakona kojim se izgradnja golf igrališta izuzima i privilegira u odnosu na sve druge projekte. Imamo dva ispravka navoda. Najprije uvaženi kolega Davor Huška. Izvolite, kolega. da Vlada ništa pametno ne radi na poticanju razvoja i ulaganja u obnovljive izvore energije. To nije točno. Ja bih pitao kolegicu da li je ona čula za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Hrvatskoj koji postoji. Možete otvoriti njegovu stranicu, možete otići gore. Jedna sjajna ekipa radi u tom fondu i nudi cijeli niz projekata koje subvencionira… …/Upadica rado će vam pokazat o kojim se projektima radi, na koji način Vlada kroz državni proračun potiče cijeli niz novih energetskih projekata, proizvodnje energije iz biogoriva, iz poljoprivrednog, šumskog otpada, poticanje ulaganja u izgradnju vjetroelektrana, solarnih izvora energije i različitih drugih energana na obnovljive izvore energije tako da ova vaša konstatacija stvarno ne stoji. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. I kolega Markovinović, izvolite. Evo moram kolegicu pohvalit jer je stvarno uspješno proučila povijest svoje stranke pa pokušava to preslikati na ovo vrijeme. Recimo evo, krivi navod da Vlada ima tajkunsku radionicu. Ma nema, da ima onda bi posudio od vas Gorana Štroka kao glavnog savjetnika i glavni tajkunski proizvod SDP-a. Drugo, ne volim ta vrijeđanja. Kao dugogodišnji sam gradonačelnik, šerif i lokalni šerif. Lokalnih šerifa nema, imate načelnika, gradonačelnika, osim ako ste mislili na lokalnog šerifa sa Mljeta, s Koprivnice koji prodaju zemljišta, odmarališta u bescjenje. Hvala lijepo. Navode ispravljajte kada dižete ovu tablicu. Dalje slijedi rasprava kluba IDS-a, kolega Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani

na zemlji. Jasno je da treba razgovarati o energetici, ne bi bilo loše razgovarati tijekom današnjeg dana i o brodogradnji. Točno u 14 sati, znači pred sat i 30 istekao je drugi rok za privatizaciju hrvatske brodogradnje. Uskoro se prodaje kome je on namijenjen ne znam. Sumnja da će kad je riječ o brodogradnji Hrvatski fond za privatizaciju dobiti relevantnu ponudu. Ali pustimo sada to, da se ja vratim na golf terene. Nikad u životu nisam držao palicu za golf, to vidiš, niti sam osobno na bilo koji način involviran u golf i nemam potrebe se pravdati vis a vis toga. Međutim, što je poanta kada je riječ o ovoj sagi koju vezujemo uz golf? No prije toga isto tako da kažem, ja ću osobno braniti i ovom prilikom potrebu za golfom, ali ću isto tako zastupati tezu da nam Zakon o golfu nije potreban. Što je u pozadini cijelog ovog slučaja, koje pozicije ajde recimo ovdje najprije županije. Županije kao što vam je znano ne raspolažu niti sa jednim centimetrom bilo poljoprivrednog, bilo tzv. turističkog, bilo građevinskim, bilo šumskim zemljištem. Znači, to je istina. Poljoprivrednim ili šumskim zemljištem isključivo jedino raspolaže država, odnosno privatni vlasnici. Koji je dalje položaj županija? One na prijedlog općina odnosno gradova golf uvrštavaju u svoje prostorne planove. Što je tu sporno? Ja osobno ne vidim tu ništa sporno. Dapače, ja vas uvjeravam da danas a znam mnogo ljudi koji imaju vlasništvo negdje gdje se planira golf teren, znači vlasnici koji su tog poljoprivrednog zemljišta, oni su itekako da im se kroz tu formu zemljište urbanizira, kao što isto tako pazite nema nikoga osim možda mog oca koji je protiv toga da se njegovo poljoprivredno zemljište proglasi građevinskim zemljištem. Zašto nije nitko protiv da to zemljište dobije golf markicu? Pa zato jer će mu se vrijednost istog povećati preko noći za 5, 10 ili 25 puta. Doduše, kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu u Istri to poljoprivredno zemljište je u pravilu skuplje u prosjeku nego u Luxemburgu koja je nota bene najbogatija europska europska država. Tri puta je to zemljište poljoprivredno skuplje nego u jednoj Koruškoj, nego u jednoj Lombardiji, Friuli, Katalunji i tome Znači, naši građani su apsolutno za da im se prenamjeni to poljoprivredno zemljište npr. u te golf markice zato jer prodajom jednog tog kvadrata sutra će moći kupiti 5m2 kupiti 5m2 poljoprivrednog zemljišta. To je jedna racionalna ljudska logika koju nitko normalan ne može osporavati. Za golf su isto tako svi oni koji gravitiraju tom prostoru. Zašto? Pa zato jer bolje rade lokali, zato jer bolje ide smještaj, zato jer to automatski diže standard toj turističkoj destinaciji. Nije poanta golfa u ovom trenutku, i to želim kazati, u tome da se uz taj teren ili na tom terenu zaposli 20 i li 30 ili 40 radnika već da se naprosto preko golfa dogodi određena građevinska aktivnost, da se zaposli normalno građevinska firma sa građevinskom mehanizacijom, da ta firma onda na te obavljene radove plati PDV, da se dogodi prodaja građevinskog materijala i tome slično. Evo jedan banalan primjer. Ja mislim da sam pred dvije subote isto tako sjedio sa ljudima koji su zainteresirani da uđu sa mehanizacijom na dva golf terena gdje se samo građevinske radove procjenjuje na 8 milijuna eura, znači 16 milijuna eura ako uđu jednostavno sa svojim firmama riješili su si egzistenciju kroz godinu dana. U protivnom, možda će svaka od njih otpustiti 20 ili 30 ljudi. Recimo da kao što je netko ovdje rekao za golf nama treba 80 ha. To su recimo dvije prosječne farme u brdovitoj Austriji. Ali u Istri 80 ha, znači 800000 kvadratnih metara puta najmanje 10 eura to je 8 milijuna eura od čega opet hajde 5% ide za porez na promet nekretninama državi. ali to je zapravo malo. Onda trebate još najmanje 8 do 10 milijuna eura da se dogodi taj golf teren. Znači, državi po tom osnovu ide još dva i pol do tri milijuna eura. Plaća se PDV od 23% pa onda idu doprinosi itd. Gospodin Čičak je u jednom trenutku, znači predsjednik HHO-a izračunao da bi država Hrvatska na golfu zaradila 40 milijardi eura. Ako je tome tako, ako Hrvatska u godinu dana može zaraditi 40 milijardi eura na golfu, pa onda momentalno trebamo ići Zašto? Jer bi nam golf riješio sve probleme u ovoj državi. Zašto? Pa od PDV-a bi znači država po tom osnovu gospodo uprihodovala 10 milijardi eura. Građevina bi u ovoj zemlji mirovine, socijalu bi kroz tu formu jednostavno uspjeli riješiti. Ali isto tako da ne bi bilo ovdje nikakve zabune ne, kako bih rekao, ne postoji takav interes za golf kao što neki naprosto misle. Evo nedavno 16. svibnja, znači pred nekoliko dana pročitao sam jedan tekst u Večernjem listu gdje se doslovce kaže da projekcije ni za iduću godinu nisu blistave. Očekuje se rast manji od 2%, najniže od srednjoeuropskih zemalja. Ove će godine lošije od Hrvatske biti samo Estonija, Letonija i Litva. To je rečeno na ovom zagrebačkom skupu vodećih bankara u ovoj regiji ili šire. Ne znam, nije ni bitno. Znači, ja se bojim da u narednih recimo 10 godina neće se realizirati ma usuđujem se kazati niti onih dvije ili tri milijarde eura koje spominje gospodin Ladić, nogometna legenda koji je zainteresiran za gradnju golfa nedaleko Ližnjana. U desetak narednih godina možda ćemo povući 500 milijuna eura, možda ćemo povući 1 milijardu eura. I znate što će se dogoditi? Na tih 500 milijuna eura država će ako se to dogodi uprihodovati 100 milijuna eura PDV-a plus nekih drugih poreza, doprinosa, ne znam. A znate koliko je 100 milijuna eura? To vam je otprilike ako vodimo računa o punjenju recimo mirovinskog sustava otprilike pa brat bratu jedna četvrtina onog novca kojega u jednom mjesecu država Hrvatska mora osigurati za jedan milijun i osamdeset Drugo što želim kazati. Ovdje ima nekoliko zastupnika SDP-a sa područja Umaga. Svi oni koji su jučer bili protiv Kempinskog gore na Crvenom Vrhu, odnosno golfa danas su zapravo za. I zašto si onda čovjek postavlja pitanje kome bi to zapravo, kome to ne bi odgovaralo? Pa znate kome danas ne odgovara da konkurencija gradi takve sadržaje? Pa prije svega onima koji koriste recimo na stotine hektara tzv. turističkog zemljišta koji su preuzeli velike bivše sustave turističke za nula kuna. To je bit. Oni to rade. Oni stvaraju tu psihozu. Njima bi trebalo naprosto sve pripasti, drugima ne smije pripasti ništa. Pogledajte sad vrijednost nekretnina u Hrvatskoj Hrvatska i Irska su svjetski prvaci po padu cijena nekretnina. Jedan kvadratni metar recimo recimo građevine, znači stana u Puli sada se prodaje za 1000 eura. Odjedanput su svi protiv toga što su cijene tako niske. Postavlja se pitanje koliko je u građevini recimo ostalo ljudi bez posla? Mi ćemo reći pa to nas se ne tiče. Ali isto tako ne možemo mi tako. To nas se itekako mora ticati. Koliko je novih hotela recimo u Hrvatskoj sagrađeno u 10 godina, a ja tvrdim da u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj nije sagrađeno 10 novih hotela sa preko 150 ležajeva. Koliko je na primjer, ne znam u Primorsko-goranskoj županiji gdje je jedan Krk, Pag, Rab, Crikvenica, Novi, Opatija, Draga, Lovran sagrađeno novih hotela? Sagrađen je samo jedan gdje u Novom preko Orešara odnosno preko Hypo banke i to eto do dana danas vuče tu jednu sagu i postavlja se pitanje kako će na kraju završiti taj sudski epilog. Govorili su ovdje prethodnici ne znam o zagađenju. Često se govori u Istri o priči o vodi, zalijevanju itd. Istra u ovom trenutku ima toliko viškova vode da više od polovice te vode bacamo u Mirnu, da bi ne znam dohranjivali žabe koje tamo žive umjesto da prodajemo i da od toga završimo onih preostalih 1% vodovodnog sustava kojemu teže naši građani. Inače da samo uzgredno spomenem da je Istra u ovom trenutku pokrivena vodovodnim sustavom u iznosu od preko 99% što je bolje nego u jednoj recimo Bavarskoj ili Koruškoj i sve je to rađeno isključivo i samo u našoj režiji. I da dođem do biti. Da li je 10 zadnjih godina u Hrvatskoj sagrađeno više od 10 novih hotela koji imaju recimo 100 ili 150 soba na više? Nije. A u pravilu, svaki golf sa sobom nosi i jedan hotel sa 5 zvjezdica. Da li bi danas i to si mi moramo postaviti pitanje bilo moguće na primjer postaviti turističku osnovu Hrvatske koju smo naslijedili devedesete godine od onog sustava. Ja tvrdim da naprosto ne bi to bilo moguće. Niti jedan onakav sustav ako izuzmemo Kempinski gore na Savudriji nije zaživio od devedesete na ovamo. Niti jedan kamp de facto ozbiljniji nije otvoren u zadnjih 10 ili 15 godina. Niti jedna šta ja znam rafinerija nije izgrađena u Hrvatskoj u zadnjih 10 ili 20 godina. Niti jedna ozbiljna tvornica nije postavljena u zadnjih 10 ili 20 godina. Znači, za bilo koju investiciju u ovoj zemlji nama je potrebna i ta politička klima, potrebna je i ta klima među nevladinim udrugama udrugama koje isto tako netko nota bene financira među građanima, u medijima i slično. To je naprosto bit. Danas 2010. godine ne bi se mogao sagraditi niti jedan Istra turist, niti jedan Jadran turist, nit jedna Rivijera, niti jedna Laguna itd. Nakon '90. šta je bilo moguće napraviti? Pa mi smo mogli samo privatizirati ono što je do '90. na ovim prostorima bilo bilo sagrađeno, i to je naprosto ono što boli. Konačno, netko je spominjao te teniske terene. Pa u jednom Poreču ih ima 260, pa moj otac je sigurno pred 30 godina kao i danas bio protiv toga, šta treba tamo netko da naprosto ima. Pa cijela Istra je bila protiv toga pred 30 godina, ali Poreč ih ima 260 i bez toga nema turističke osnove. Ili slučaj Ladića u Ližnjanu. Općina je za, građani isto, Županija istarska isto. Jedan vlasnik koji u tom kompleksu ima 6 tisuća kvadrata, isto je zainteresiran da se dogodi golf, ali da se taj kvadratni metar proda za 500 eura, eura, 500 eura puta 6 tisuća, pa to je 3 milijuna eura. Pa toga nema niti na Manhattanu, dok se s druge strane jedan kvadratni metar stana prodaje za tisuću eura u nedalekoj Puli. Ali što je isto tako bitno. Turizam se razvio u Puli, u Medulinu, do jednoga Rabca mi imamo recimo 70 kilometara obale, ono kada gledamo uz te uvalice itd., a nemamo na tom prostoru de facto niti jedan hotelski hotelski kompleks, ali zasigurno to bi se moglo dogoditi recimo sa golfom. Za kraj, ja ću doista reći golf nam je potreban, ovu histeriju treba dimestificirati, Zakon o golfu nam nije potreban, ja ću biti protiv tog zakona, iako će me možda gospođa gradonačelnica, bivša gradonačelnica, zastupnica vrijeme demantirati i pokazati da bez zakona u narednih 10 godina neće se realizirati novih 2 ili 3 golf terena, i to je naprosto moguće. Ali sam siguran da bi danas sa golfom produžili sezonu, da bi došli do novih gostiju, da bi došli do novih investicija, da bi zaposlili ljude i tokom vremena svi bi naprosto te investicije prihvatili. Međutim, eto klima je takva kakva je, pa mi oprostite ako mogu braniti golf a biti protiv zakona. To je lijepa i zgodna teza, ali ima prijepora i oko nekih drugih teza, pa imamo četiri prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Gari Cappelli. Izvolite. Pa evo ispravljam netočan navod kolege Kajina koji kaže da nijedan hotel nije sagrađen u Primorsko-goranskoj županiji iznad 150 kreveta. Pa ima, u Malom Lošinju su dva sagrađena, i svi imaju preko 300 soba, tako da toliko o tome. Hvala lijepo.

gospodin Kajin kako je rekao na kraju, iznio je jedan zbunjujući govor ovdje koji i bi i ne bi, ali rekao bih ovako, neke ima jako puno krivih navoda, a sve što smo čuli ovih zadnjih dana u raspravama o golf igralištima, potječe najviše iz Istre, gdje u prostornom planu se spominje 15 golf igrališta, kaže gospodin Kajin da to nema veze sa županijom. Ima itekako veze sa županijom, lokalna zajednica može to pokazati kao interes, ali županijski zavod to može i spriječiti ako smatra da to nije. I od tud su počele sve priče koje sam pažljivo slušao na "Otvorenom" i koje zbunjuju ovu javnost, što mislim da je nepotrebno i ne treba tako nastupati jer ću kasnije iznijeti primjere da je to vrlo loše. Dalje, drugi navod, gospodin Kajin kaže da je samo interes države. Što se tiče plaćanja poreza nije samo interes države. Interes je i lokalne zajednice, interes je onih lokalnih ugostitelja, i svih drugih. Prema tome, mislim da nam je to potrebno i gospodine Kajin zaista jedno zbunjujuće što ste i sami sebi na kraju potvrdili i bi i ne bi, a ne znam kome to treba, i nemojte zbunjivati tako javnost. Vi u Istri ste proglasili 15 golf igrališta, ne znam onda, od tamo makar postoji jedna percepcija

Dobro. Kolega je kazao da svako golf igralište sa sobom nosi hotel sa 5 zvjezdica. Kolega Kajin u Njemačkoj je 2003. bilo ukupno 100 igrališta čini mi se golf, a do današnjeg dana izgrađeno novih 500 i nije izgrađeno 500 novih golf igrališta, odnosno hotela sa 5 zvjezdica kako bi kažete. Znači gradnja golfa doista nema veze, odnosno nije uvjetovano sa gradnjom hotela sa 5 zvjezdica. Ne znam otkud vam to. Hvala. I posljednja prijava za ispravak navoda, uvaženi kolega Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Kajin je kazao da je porez na promet nekretnina u kontekstu ovog zakona prihod države, odnosno državnog proračuna. Porez na promet nekretnina nije isključivo i samo prihod, nego je većim dijelom prihod jedinica lokalne samouprave, tako da jedinica lokalne samouprave, dakle općine i gradove imaju one konkretne financijske koristi, u svakom slučaju kada se radi o prometu nekretnina, pa i u slučaju kada se rade golf igrališta. lijepo. Slijedi dalje rasprava. U ime kluba HNS-a uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Usudio bih se reći u ime kluba HNS-a da se radi jedan od, o jednome od potencijalno najštetnijih zakona koje je Hrvatski sabor ikada donio u svojoj povijesti. Zvuči malo preuzetno, međutim čitav je niz dokaza za to, čitav je niz potencijalnih opasnosti koje otvaraju vrlo važne rasprave. Prije svega valja skinuti tu famu, tu podvalu, da je svaki razgovor o zakonu o igralištima za golf zapravo širenje antipoduzetničke klime. Nama ih HNS-a zadnjima možete reći da širimo antipoduzetničku klimu, ali smo itekako protiv ovoga zakona, jer on zapravo nije Zakon o igralištima za golf, to je zakon o izgradnji apartmanskih naselja na rubu igrališta za golf. To je zapravo njegov pravi sadržaj. A u čemu je sporno? Pa zar nije gradnja apartmana poduzetnička inicijativa koju treba pozdraviti reklo bi se na prvi pogled? Druga fama, druga podvala koja iz toga proistječe je da igralište za golf može funkcionirati i da je profitabilno samo i isključivo ako se uz njega grade smještajni kapaciteti. To je tipični spin, i analiza funkcioniranja izgleda i sadržaja golf terena koji postoje u drugim zemljama već površna analiza bi pokazala da to nema veze sa životom. Golf igralište može i u pravilu ima smještajne kapacitete samo isključivo u slučajevima kad je pozicionirano daleko od postojećih hotelskih kapaciteta i drugih smještajnih kapaciteta. Nitko nigdje ne dozvoljava ovakvu izgradnju kakvu predviđa ovaj zakon. 25% izgrađenosti ukupne površine. Prvotni zakon je tražio 30, sad se to smanjuje na 25. I što je zapravo paradoks? Postojeći Zakon o gradnji kaže da se na turističkom zemljištu može gradnja dozvoliti do 10%. Dakle, tamo gdje su hoteli, apartmanska naselja, gdje je to izvorna djelatnost može se ići do 10%, a sada predlagatelj kaže e ne ovdje će biti izuzeće, ide na 25. Što se zapravo time omogućava? Kad se to iskombinira sa drugim uvjetima, prije svega sa nevjerojatnim uvjetom prava izvlaštenja koji je suprotan ne samo Zakonu o izvlaštenju nego je pitanje da li je ustavan jer neke poduzetnike, a to su samo isključivo investitori, igrališta za golf stavlja u potpuno povlašten položaj od svih drugih poduzetnika na tržištu, a to Ustav zabranjuje, zapravo je jasno da se cijelo vrijeme govori o pogodovanju građevinskoj mafiji. Pogledajte "slučaj Zagreb", kako izgleda projekt golf terena kad ga gradi građevinska mafija. Koliko se apartmana gradi i zamislite apartmani se prodaju. Kome? Stalnim igračima golfa na tom terenu, e pa baš i neće ići. Zato jer podaci pokazuju da je u golf turizmu apsolutno najveća fluktuacija i izmjena gostiju. Igrači golfa se često ne vraćaju na isto igralište zato ih i ima toliko. Dobra analiza bi pokazala što se zapravo događa u golf turizmu Europe. Mi smo fascinirani brojkama, Španjolska 300, Njemačka nekoliko stotina. Pogledajte podatke za zadnje 2 godine pa ćete vidjeti što to zapravo znači. Koliki su pali prihodi vlasnika golf terena. Mi smo ovoga časa prostorno planskom dokumentacijom u RH omogućili izgradnju 89 golf igrališta. Neće ih biti izgrađeno toliko da je ne znam kakav zakon, to je jasno. Jer je tu žaba digla nogu ne bi li se potkovalo i nju kad je vidjela konja. Ali ono što je krajnje dubiozno od samoga početka kako je uopće nastao ovaj zakon? Mi smo jedini Parlament u svijetu koji je uopće izglasao Zakon o igralištima za golf. Ni jedna druga država nema zakonom uređen poseban status golf turizma, ne golf igranja, golfa kao sporta. Protiv njega nije nitko. A da je ovdje nešto dubiozno svjedoči i to da vam Hrvatski golf savez je ogorčeno protiv ovoga zakona. Dakle, oni koji se stvarno bave golfom, oni koji su stvarno igrači golfa, koji su rekreativci oni se odriču ovoga zakona i kažu to s nama nikakve veze nema, to za nas nije namijenjeno i to se za nas ne gradi. Gradi se naravno za turiste kažu oni koji brane ovaj zakon, ali nismo mi zaboravili tko je dočekivao ministra turizma pred zgradom Sabora one noći kad je zakon izglasan. Nismo mi zaboravili iz koje je odvjetničke kancelarije izišao temeljni tekst ovoga zakona. I nismo mi zaboravili koga je financirala ta odvjetnička kancelarija. Čitajte novine, gospodo iz HDZ-a, barem vi ste dobro obaviješteni. Vi ste na vlasti i imate sve resurse na dispoziciji. Nadalje, mogućnost izvlaštenja koja je utvrđena ovim zakonom je zapravo pljačka jer se tjera privatne vlasnike koji ne žele prodati, ne samo da im se prenamijeni poljoprivredno zemljište koje žele sačuvati i obrađivati nego im se i oduzima. Čitajte dobro zakon, gospodo. Ne radi se samo i isključivo o Dubrovniku i Istri, radi se i o drugim krajevima Hrvatske. Kojim? 89 je takvih lokacija, nisu sve u priobalju. Nadalje, ovaj zakon omogućuje da općine i gradovi svoju imovinu, odnosno svoje zemljište prodaju investitoru bez ikakvoga javnoga natječaja, bez ikakvih javnih uvjeta. Nije li to prostor za pogodovanje i korupciju? Jesmo li toga svjesni? Zašto idemo u regulaciju određenog pitanja kao što je to izgradnja igrališta za golf kad to nitko dosada u drugim državama nije napravio? Kako je moguće da je u Njemačkoj sagrađeno 500, u Španjolskoj 300, a nemaju Zakon o igralištima za golf? Što je pogodovalo rastu infrastrukture za takav oblik turizma, rekreacije, odnosno sporta? Sigurno ne zakon, ali ovakav kako je postavljen vrlo je sumnjiv. Nije nam dovoljno niti to da ljudi koji sjede u matičnom odboru ovoga Doma u Odboru za turizam su za to da se zakon ukine kao takav. Dakle, matični odbor ne podržava ovaj zakon. U nekim parlamentima zakon ne bi mogao ni doći na plenarnu sjednicu ako ga matični odbor nije podržao. Mi smo jedan od rijetkih u kojemu mišljenje matičnog odbora uopće nije relevantno. Odlučili oni ovako ili onako većina na plenarki će odlučivati ono što bude htjela. Pa se postavlja pitanje kako smo onda doprinijeli uopće ugledu Doma u kojemu sjedimo? Govoriti o sportu, o golfu je jedno. Govoriti o turizmu i poboljšanju turističke ponude je drugo, ali govoriti o pogodovanju, podizanju ove granice izgrađenosti na 25% u trenutku kad turističko zemljište može biti izgrađeno samo 10%, u trenutku kad dakle drugi propisi govore drugačije, koji su usklađeni s europskom pravnom stečevinom i europskom praksom znači da netko sa vrlo jasnim ciljem gura ovaj zakon kako bi očito nekome pogodovao. Uostalom postavlja se pitanje godinu i pol dana je prošlo od donošenja ovoga Zakona, tamo gdje je god bila prostorno planska dokumentacija, pripremljena, nije li se već do sada pogodovalo i namirilo sve one koji su bili ključni igrači u ovoj priči. Nismo li mi zapravo s ovim Izmjenama i dopunama, pa i ovom pričom došli post festum, nisu li najveći već namireni i neće li nam se već sutra u brk smijati, ali ako nam se budu smijali, zna se vrlo dobro tko će biti kriv za to. Zna se vrlo dobro tko će biti kriv za devastaciju prostora. Ovim prijedlogom se traži da se minimalni tehnički uvjeti ne uređuju uredbom, nego se to spušta na razinu podzakonskog akta kojega će potpisati ministar, i to se kaže samo minimalno tehnički uvjeti. Ja sam svojedobno u svojoj naivnosti raspitivao se da li je moguće na jednoj lokaciji sagraditi golf igralište, pa kada su mi rekli što to točno znači ja sam se prestravio. Ekološki uvjeti, moguće posljedice izgradnje golf igrališta koje ne zadovoljava visoke ekološke standarde su strašne. Golf igralište koje se gradi u Europskoj uniji na svim vrstama rastresitoga tla, dakle svim vrstama tla osim gline mora imati zaštitnu foliju kao podlogu jednaku onoj koja se postavlja kod novih odlagališta otpada. Dakle, tko god ne bi radio po tim standardima izravno bi ugrozio upravo na Kraškom terenu, izravno bi ugrozio zbog propusnosti toga terena sve podzemne zalihe vode, a poznato je da upravo održavanje golf igrališta iziskuje ogromne količine vode, pesticida, umjetnih gnojiva i svih vrsta kemikalija. Dakle, onaj tko je odgovoran prema svojoj zemlji, onaj tko je odgovoran prema resursima koji su nam ostali, jer sve smo drugo rasprodali taj će postaviti najviše ekološke standarde u izgradnji golf igrališta i sigurno se neće igrati s budućnošću. Ali ovdje nema tko postaviti te tehničke standarde jer će ministar propisati samo minimalne tehničke uvjete, koliko wc-a mora biti u pratećim objektima, koliko su visoka vrata i stropovi, koliko kreveta može biti u apartmanu, o ekologiji nema ni riječi. Vidio sam jednu od studija o utjecaju na okoliš za jedno golf igralište u svome kraju pa vam mogu reći da je to nešto što se može za sitne novce kupiti kod mnogih konzultanata i to vrlo dobro znaju gradonačelnici gradova kojima je apetit porastao jer im je netko rekao da će izgradnja golf terena u njihovome kraju baš donijeti prosperitet preko noći. Tu treba biti vrlo oprezan. Golf da, golf igrališta da, ali apartmanizacija Hrvatske ne. Hvala lijepo.

Goran Beus Richembergh nam je pokazao vrlo široko znanje o gradnji golf igrališta no on je pri tome povrijedio članak 209. i članak 210. 210. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Ovdje je iznosio hrpu neistina između ostaloga i insinuacije da su interesne skupine radile ovaj Zakon, tzv. odvjetnički uredi premda nije naveo o kojim se uredima radi. Imputirao je da je ministar turizma bio u dogovoru sa njima što je krajnje uvredljivo obzirom da ministra ovdje nema pa se ne može ni braniti. A ovo što je gospodin zastupnik rekao služi za diskreditiranje političkih neistomišljenika. Ukoliko zastupnik ima nekih saznanja neka ih obznani direktno imenom i prezimenom, a ne po priči rekla, kazala. Smatram da je nedopustivo da se blatom nabacuje na ministra bez odgovornosti doista bi trebalo takve rasprave gospodine predsjedniče prekinuti.

da zapravo brani svoga stranačkog kolegu koji je danas trebao biti ovdje i braniti ovaj Zakon, od toga što sam ja govorio. Ona meni priječi da u ime Kluba govorim ono što mi mislimo da treba reći, to je vrhunaravni bezobrazluk. Ja bih prosio da se mi vratimo prema raspravi, ona je rekla 209. i 210. i ja stvarno o ovome što je izgovorila u 209. na brzinu nisam puno toga iščitao, ovaj prvi stavak 210. je zapravo taj koji govori da se kada se uzme riječ treba govoriti o temi, a bilo je zapravo govora i van teme, tko je bio pred Saborom, i kada je bio tko je čekao iz koje radionice, prema tome, znamo mi kako koristimo ovaj Poslovnik, ali na tragu poslovnika su bile i ove rasprave i u okviru naše prakse. Idemo na ispravke navoda najprije uvažena kolegica Dubravka Šuica. Pa evo gospodine potpredsjedniče, ispravila bih nekoliko navoda koje je izrekao gospodin Richembergh. Rekao je da ovaj Zakon obvezuje 20% izgrađenost, 20% izgrađenost, to jednostavno nije točno. Jedinice lokalne uprave i samouprave same uređuju planove i reći ću vam Dubrovački primjer gdje smo prije nego je postojao ovaj Zakon donijeli 10% izgrađenost i to je GUP grada Dubrovnika predvidio, to ne znači da mi moramo sada to povećati na 25%, to je jedan. Drugi vaš navod gdje govorite o izvlaštenju, vi ne morate, zakon je mogućnost, gdje govorite o izvlaštenju i kažete kako je to skandalozno itd. Reći ću vam jedan primjer, Dubrovački golf se planira na jednom golemom krševitom području, nema govora ni o poljoprivredi ni o šumarstvu, od 310 hektara investitor je svih 300 hektara uspio otkupiti, ili unajmiti ili što već ne, ali u sredini se smjestio jedan gospodin koji još uvijek stanuje u zadnjem izbjegličkom hotelu u Dubrovniku, živi na račun ove države ali ne želi u sred toga golfa prodati ili ući u bilo kakav odnos sa tim budućim investitorom. Bit će onemogućena gradnja svih tih 310 hektara zbog toga što ovaj gospodin ne želi prodati. Znači kada uđete u operativno izvršavanje ovog posla i kada ste na izvršnoj vlasti, onda onda itekako vidite u čemu je problem. I zbog toga se u Hrvatskoj nije izgradio nijedan golf jer nema šanse jer uvijek se pojavi netko tko ne želi prodati. **Friščić,

Nismo otvorili raspravu o modelima prodaje nego o golfu a na radu je uvaženi kolega Damir Kajin za ispravak netočnog navoda. Izvolite kolega. Prvo da se vratim na onu tezu, nikada u životu nisam držao ovu palicu za golf u rukama. Jasno da sam protiv Zakona o golfu ali nam je isto tako Gorane i golf sigurno potreban, što i sam tvrdiš radi investicija, radi produženja sezone, radi prosperiteta kraja. Međutim što si rekao, dvije teze koje ispravljam. Apartmani u Zagrebu uz golf, ajde recimo da je to bila jedna od ideja gradnje toga golfa, ali danas je ta ideja više nego nategnuta, jer u krugu od tri kilometra od tog golf terena u Zagrebu imamo 20 tisuća neprodanih stanova. O čemu pričamo? Ili 10% izgrađenosti na turističkom zemljištu. Ali ja vas uvjeravam tamo se neće dogoditi ništa.

10% izgraditi na tim turističkim lokacijama koje su u posjedu naših tajkuna, a normalno da oni sami sebi neće dozvoliti nikakvu konkurenciju. I zar danas netko misli u ovoj zemlji gdje ima nekog interesa za apartmane? Pa nema. Pa pola ima hiljadu neprodanih stanova. Istra barem 3 hiljade, Hrvatska barem 40 tisuća. Prema tome, budite uvjereni golf se neće tako skoro dogoditi. Niste ništa ispravili. Vi ste potvrdili određene teze i konstatacije, ali to nije vezano na raspravu kolege Richembergha. Dalje za ispravak navoda javio se uvaženi kolega Željko Turk. Hvala gospodine predsjedavajući. U puno netočnih navoda ispravit ću samo jedan u ovom ispravku, a on se tiče fame o ekološkom zagađenju, a kada je o golfu riječ. Pa ću kratko predstaviti, dakle kolege rekli ste da ekonomske posljedice mogu biti strašne. To je strašno ako je to tako. A ja ću reći da je to apsolutno netočno. Da pojednostavnim na jednom golf igralištu od 100 hektara na 50 hektara je priroda nedirnuta je onakova kakova je, a u onom drugom dijelu ili od 50 do 60%, a na ovom drugom dijelu od 30 do 40% na tri do pet hektara je intenzivnije tretiranje ili sa gnojivom ili sa onim što se zove sredstva sredstva protiv bolesti što u konačnici u odnosu na ... proizvodnju kukuruza je 1:10. A da je tome tako, i ja u Zaprešiću imam golf ali vježbalište je po svim standardima. I dođite kolega meni da vam kažem kako smo ga tretirali zadnjih godinu dana na pet hektara intenzivnog dijela sa 2 litre hebricida. Hvala. Dalje za ispravak se javio uvaženi kolega Rončević. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Pa u moru netočnih navoda ispravit ću jedan. Kolega je u svojoj raspravi rekao da je ovaj zakon štetan i da je za to puno dokaza. Nije točno. Ne postoji niti jedan dokaz točno, da postoji puno predrasuda kolege Beusa po ovom zakonu. Drugi netočan navod, pesticidi i štetnost. Ovaj zakon omogućava dizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Kao što je prije 30 godina to bio tenis, isto se tako u nekim krugovima smatrao pomodarstvom koji igraju čudaci. I ja duboko vjerujem da će jednog dana kada gospodin Kajin prvi puta uzme ovaj štap u ruku on biti pravi Tiger Woods u svakom pogledu. Prema tome, treba vjerovati.

naravno sabornica nije prostor stručnih rasprava. I ja znam da se mnoge rasprave ovdje odvijaju isključivo u okviru političkih okvira poentiranja jedne ili druge strane. Ali nešto što se ne smije događati ovdje, ne smije se iznositi stručna nepismenost. Slušajte, što je kolega izgovorio u pogledu tehnologije proizvodnje golf igrališta, ja vam mogu donijeti filmove, mogu vam donijeti što sam ja snimao dijapozitive, odnosno slike na onome ... aparatu, mogu vam držati predavanja od cijelog svijeta kako se golf tereni rade. I toliko da znate da se korov ne uništava, jer se biljka reže. Prema tome, sasvim je svejedno jeli to prirodna travka ili je korov. I postoje različite kategorije šišanja. I zato postoje različite kolega Turk jedini u svom stručnom pogledu postavio temu na stol. Dakle, sve u tehnologije proizvodnje golf igrališta, pripremi golf igrališta, sve što je rekao je potpuno krivo. Politički može biti neoportuno, ekonomski može biti neoportuno.

motikan najekološkije sredstvo, ali Cidukor je najupotrebljenije, prema tome tko se malo bavi poljoprivredom. Jel tako moj doktore? Neka dođe u prekodravlje pa vidi što rade prskalice. Ali naprosto to je današnja tehnologija proizvodnje. Idemo mi dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi kolega Gari Cappelli. Izvolite kolega.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege. Globalni turizam danas igra značajnu ulogu u ukupnom gospodarstvu i u nacionalnim gospodarstvima turističkih zemalja. Procjene ukupnih ekonomskih učinaka turizma ukazuju na njegovu veliku važnost za Republiku Hrvatsku i za gospodarstvo Hrvatske. O kojim omjerima se radi, vrijedi spomenuti kako Hrvatska u kontinuitetu već nekoliko godina bilježi preko 10 milijuna dolazaka turista i preko 50 milijuna noćenja, pri čemu je samo u gospodarski kriznoj 2009. godini ostvareno gotovo 11 milijuna dolazaka i preko 56 milijuna noćenja. Naravno da takvi brojevi generiraju i veliku dodatnu potrošnju čime se poglavito tijekom trajanja ljetnih mjeseci i vršnog opterećenja turističke sezone ostvaruju najznačajniji efekti u deviznim prihodima. Hrvatski golf je pri dnu ljestvice država s kojim bi se Republika Hrvatska trebala uspoređivati. Sa samo tri golf igrališta Hrvatska je jedna od rijetkih europskih turističkih zemalja koja se ne svrstava među golf destinacije. Vidljivo je dakle da sve važnije mediteranske zemlje u kojima je turizam značajna gospodarska djelatnost imaju ili grade svoje golf regije čija je svrha moderniziranje ponude njihovog turističkog proizvoda, kao i podizanje kvalitete turista koji kod njih dolaze dakle na odmor. Golf kao mogućnost razvoja turizma i obogaćivanje turističke ponude u vansezonskim razdobljima jedna je od odrednica ukupnosti razvoja turizma u Republici Hrvatskoj. Ako znamo da unutar Europe Hrvatski turizam ima dobar položaj, 20. po populaciji, 15. s obzirom na broj dolazaka, 13. po turističkim prihodima, 8. po prihodima po dolasku, turizam bez svake sumnje jedan je od ključnih pokretača hrvatske ekonomije s gotovo cca pa skoro i 20% udjela u državnom BDP-u. Struktura gostiju se bitno mijenja, dakle nema dominantne prevlasti jedne zemlje, prodiru nove ulazne zemlje. To je upravo razlog i više da razmišljamo o ovakvim dodatnim projektima kao što je golf, jer povećavat će se međunarodna konkurencija. Sjeverna Afrika i Bugarska prodiru na tržište kao novi konkurenti, a s druge strane Njemačka, Italija i Austrija će u narednih 5 godina ostati najvažnija emitivna tržišta za Hrvatsku. Strateški ciljevi za hrvatski turizam do 2010. su do pola i ostvareni. Čine se da su to tri glavna strateška cilja: razvoj prostornog plana, turistička ponuda i održivi razvoj. Dakle, golf kao mogućnost tog razvoja turizma je jedna od tih grana i ovim zakonom sigurno će pomoći na način reguliranja svega onoga što i očekujemo od golfa. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf nastoji se poboljšati njegova primjena i to pojednostavljenjem pojedinih odredbi toga zakona i primjenom općih propisa koje reguliraju područje gradnje i izvlaštenja, odnosno na način prihvatljiv za sve zainteresirane kojih se može ticati problematika izgradnje igrališta za golf u Republici Hrvatskoj. Da ne ponavljam, znamo da smo s obzirom na stare i nove članke zakona iz prosinca 2008. izmijenili neke od stavaka. To je brisanje određenja da je izgradnja igrališta za golf od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku jer se isti može utvrđivati sukladno Zakonom o izvlaštenju. Novom se odredbom zadužuju nadležna tijela RH-a i jedinice lokalne i područne dakle regionalne samouprave da na odgovarajući način, a osobito planiranjem i izgradnjom infrastrukture podrže razvoj izgradnje igrališta za golf. Brisanje reguliranja najmanje površine igrališta za golf koja je bila 85 predlaže se da igralište za golf u užem smislu mora imati najmanje 9 rupa, a ne više najmanje 18. Precizira se da gustoća izgrađenosti građevina utvrđuje se dokumentima prostornog uređenja te da ne smije zauzimat više od 25%. Čuli smo i sada da će naravno prostorne planove koje prihvate jedinice lokalne i regionalne samouprave regulirati da li će to biti 5 ili više posto. Prema tome, mislim da ni tu ne mora biti nikakvih zabuna. Određivanjem da se u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju igrališta za golf u užem smislu više ne utvrđuju obuhvat zahvata u prostoru. Mogućnost etažiranja ugostiteljsko-turističkih građevina usklađuje se sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji tj. mogućnost etažiranja posebnih dijelova isključivo se odnosi na ugostiteljsko-turističke građevine apartmanskog tipa i samostojeće vile. Republika Hrvatska jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su u njihovom vlasništvu ili su od njih osnovane više nisu obvezne već im se samo daje mogućnost da na zahtjev investitora koji je vlasnik zemljišta po tržišnoj cijeni prodaju bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevinske čestice na kojoj je u skladu sa lokacijskom dozvolom ili urbanističkim dakle planom uređenja planiranja izgradnje ugostiteljsko-turističkih građevina, ako taj dio ne prelazi 20% od ukupne površine na kojoj se planira izgradnja igrališta za golf, a u važećem zakonu bilo je ograničenje 30%. Da se golf kao usluga treba prepoznati i prihvatiti te omogućiti njegov razvoj u funkciji konkurentnosti hrvatskog turizma svjedoče i sljedeće činjenice. Danas u svijetu više od 60 milijuna ljudi igra golf, od čega u Europi više od 7 milijuna. Golf i golf turizam su u snažnom trendu rasta jer se sve više ljudi srednje i mlađe dobi okreće golfu kao idealnom obliku individualne ili obiteljske športske rekreacije i odmora. Naglašavam obiteljske, jer mi znamo da dolazak većine gostiju u Republici Hrvatskoj su upravo obiteljske provenijencije koji na golf i golf turizam troše znatno više od prosječnog turista. Zapadno mediteranske zemlje imaju prosječno 6 golf igrališta na milijun dolazak turista, Portugal 6, Španjolska 5, Francuska 7, Italija 6. U Hrvatskoj je taj broj 20 puta manji, što reći, to govori o veličini našeg neiskorištenog potencijala za razvoj golf turizma. Istraživanja pokazuju da svaki drugi golfer ide na odmor, a svaki treći ide svake godine. Hrvatska kao potencijalna golf destinacija u svom bližem okruženju Slovenije i Italije pa i Austrija, što zbog koncepta, što zbog zime, nema pravu konkurenciju. Upravo sam prije spomenuo da naše tri glavne zemlje od kojih imamo najveći broj gostiju su upravo Italija, Njemačka, Austrija, uz dodatak Velike Britanije, Francuske itd. A upravo Slovenija, Italija, Austrija pa i Njemačka, upravo zbog oštrih zima i klimatskih uvjeta u tom segmentu nemamo pravu konkurenciju sutra preksutra u zimskim mjesecima. To je upravo cilj bio produženja turističke sezone i svega onoga što u tom smjeru Ministarstvo turizma i čini. Pored zemalja zapadnog Mediterana posljednje je godine na istočnom Mediteranu Turska eksplodirala upravo kao nova golf destinacija. U Hrvatskoj trenutno postoje 3 golf igrališta što zasigurno niti po broju, ali niti po kvaliteti ne zadovoljava potrebe naše turističke ponude. U Hrvatskoj su u prostornim planovima različitih jedinica lokalne samouprave stvorene mogućnosti za izgradnju čak 89 golf igrališta. Naravno, s obzirom na mogućnosti gospodarske, ekonomske će se i graditi. Stvaranjem okvira pa tako i onog zakonskog koji bi omogućio dostupniju i bržu izgradnju golf igrališta, i to su jedne od bitnih činjenica, hrvatski turizam bi mogao nadoknaditi zaostatak u tom području u odnosu na konkurentske zemlje. U suprotnom, on bi i dalje zaostajao u gradnji golf igrališta, posebice u odnosu na konkurentske zemlje Mediterana čime bi se propustile prilike među ostalim i za realizaciju značajnih mogućih prihoda od golf turizma iako Hrvatska u tom segmentu ima izvanrednu komparativnu prednost kao najbliža topla destinacija u kojoj golferi s velikog tržišta srednje i istočne Europe mogu igrati golf cijelu godinu. Rješavanje dijela kroničnog problema senzacionalnosti pogotovo u obalnom području golf turisti mogu napuniti sada slabo popunjene postojeće kvalitetne hotelske kapacitete izvan glavne turističke sezone i pridonijeti značajnom rastu vanpansionske potrošnje. Mogućnost još uspješnije gradnje imidža Hrvatske kao elitne destinacije jer se nemogućnosti igranja golfa u međunarodnoj javnosti sve češće naglašava kao ozbiljan minus hrvatske turističke ponude. S tog razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepa. lijepo. Sukladno Poslovniku isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu, a za ispravak navoda javio se kolega zastupnik Jovanović. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ispravljam netočan navod kolege Cappellija da će ovaj zakon značiti unapređenje turizma i razvoj golf destinacije u Hrvatskoj što je potpuno netočno. Ovaj zakon će učiniti sve suprotno, jer ovaj zakon, dakle ako uzmemo analogiju da zemlje u svijetu u kojima je razvijen golf nemaju Zakon o golfu onda se pitam na koji način će Zakon o golfu kao jedinoj zemlji u svijetu omogućiti razvoj golf destinacije. To je potpuno netočno, jer ovaj zakon ne samo da pogoduje korupciji, rasprodaji nacionalnog dobra, otimačini zemlje, te opasnosti od onečišćenja, unosi i pravnu nesigurnost kod investitora. Jer jednu kategoriju investicija stavljaju u povlašteni položaj u odnosu na drugu. Rekle su civilne udruge na čelu sa Transparency international Hrvatska čelnom udrugom za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj. Idemo dalje sa raspravom. U ime kluba HSS-a, uvaženi kolega Boris Klemenić.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 Ali unatoč tome ima veliki broj otoka, dugu i razvedenu obalu, bogate i različite geografske potencijale, relativno netaknute izvore vode, prostrane ravnice, divno plavo more itd. Puno bi se još toga moglo nabrojati. Naša zemlja je po svojim prirodnim mogućnostima izazovna, zanimljiva i vrlo potentna zemlja. Generalni stav koji se odnosi na njeni razvoj je razvoj poljoprivredne proizvodnje i obogaćivanje turističke ponude, te spajanje i međusobna nadopuna pod navodnicima zelene i plave Hrvatske stvarajući pri tome atraktivnu turističku destinaciju. Cilj je da se poljoprivredni proizvodi iz tzv. zelene Hrvatske plasiraju i prodaju za potrebe gostiju u plavoj Hrvatskoj. Činjenica je da ostale turističke zemlje imaju znatno dužu turističku sezonu i ne ovise isključivo o suncu i moru i uspješnom ministarstvu kao što je to kod nas. Dapače, raznolikost njihove ponude upravo im garantira popunjenost kapaciteta i van glavne turističke sezone. Hrvatska je već dugi niz godina, što zbog vremenske nestabilnosti, što zbog nekih drugih faktora suočena s time da turistička sezona traje maksimalno do 3 mjeseca. Naravno da tako kratka sezona ne može imati onakav financijski učinak kakav bi bilo da je duža, stoga se ponuda naših turističkih kapaciteta mora kvalitativno promijeniti, pružati različite mogućnosti. Zakon o igralištima za golf jedan je od koraka ka mijenjanju kvalitativne ponude i stvaranju preduvjeta za ulaganje investitora u našu zemlju. I nije istina ovo što je rekao malo prije kolega Jovanović da druge zemlje nemaju ali imaju problema sa svojim zakonima upravo zbog izgradnje igrališta za golf. Pogledajte si samo što o tome pišu češki novinari. Golf je svakako jedan od onih sportova koji zaista promoviraju odmor, odnosno golf te privlači turiste. Prema dostupnim podacima prosječni golfer star je između 35 i 55 godina i početkom listopada pa sve do travnja kreće prema južnom Mediteranu sa svojom obitelji. Na putu se prosječno zadrži desetak dana, o tome govore statistike, dnevno potroši oko 150 do 200 eura, odnosno oko 1500 do 2000 eura tijekom desetodnevnog odmora. Ovakav pojedinačni prihod pomnožen brojem golfera i članova njihove obitelji mogao bi biti značajan izvor prihoda za jedinice lokalne samouprave, ali i za cijelu zemlju, a posebna atraktivnost takvih gostiju je u tome što ne dolaze u periodu van glavne turističke sezone. To je svakako tip gosta kojeg bi Hrvatska trebala privući i mogao bi pridonijeti tome da Hrvatska konačno prestane bilježiti isključivo broj noćenja i broj dolazaka već da umjesto toga počne zbrajati prihode od potentnih turista. Multiplikativni efekti dodatno se mogu osnažiti umrežavanjem usluga proizvoda i ponude u blizini pojedinih golf terena koji zajednički nude različite atraktivne zabavne i gurmanske užitke što bi svakako pridonijelo povećanoj vanpansionskoj potrošnji i boljoj zaradi. Također treba prepoznati mogućnost spajanja golfa sa kongresnim turizmom, sa sportskim turizmom, te spajanje golfa sa običnim turističkim putovanjem. Republika Hrvatska ima potencijal za razvoj golf turizma, toga smo svjesni. Ali naravno da je potrebno stvoriti i adekvatne preduvjete za ulaganje investitora. Prije punih 11 godina, dakle sada već davne 1999. godine tadašnja Vlada Republike Hrvatske utvrdila je program razvoja golfa u Hrvatskoj kao strateškog pravca razvoja i podizanja kvalitete hrvatskog turizma, te objedinila pojedinačne napore lokalne samouprave i utvrdila spisak lokacija golf igrališta od strateške važnosti za državu. U Hrvatskoj je tada planirano cca 60-tak golf igrališta. Unatoč tom zaključku Vlade u proteklih 20-tak godina u Hrvatskoj su izgrađena svega 3 golf igrališta. Ako promatramo zemlje iz okruženja i nama i nama interesantne zemlje uvidjet ćemo da Slovenija čija površina iznosi 20273 km2 ima izgrađenih 8 golf terena i bilježi oko 7300 igrača. Češka Republika ima površinu od 78866 km2 i 80 golf igrališta, 140 golf klubova i 50000 registriranih igrača. Na području Austrije čija površina iznosi 83871 km2 izgrađeno je oko 150 golf terena i bilježe oko 90000 igrača. Španjolska čija je površina doduše skoro desetak puta veća od Hrvatske ima oko 300-tinjak golf terena i preko 270000 igrača. Zemlje poput Njemačke, Francuske, Švedske, Italije odavno su prepoznale prednosti razvoja golfa i privlačenje golf turista. Golf postaje ono što su nekoć bila nautika ili tenis. Bez golf igrališta nema pravog turističkog razvoja. Golf je sport koji sa sobom nosi izgradnju visoko kvalitetnih resursa, podizanje nivoa kvalitete usluga, visoku klasu hotela, i visoko obrazovan menadžment. uslugu, kvalitetu usluge, što je vrlo važno u privlačenju gostiju, a pomoći će i u izgradnji Hrvatske kao destinacije visokog i kvalitetnog turizma. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o igralištima za golf s konačnim prijedlogom zakona poboljšan je tekst u odnosu na postojeći zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, međutim potrebno je razmotriti neke predložene odredbe poput posebice članka 1. stavka 2. jer se jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave nameće dužnost da usvoje prostorne planove, uključuju golf igrališta, te na taj način podržavaju razvoj njihove izgradnje. Prema dostupnim podacima, planira se izgradnja golf terena na neurbaniziranim zemljištima, gdje nema ni cestovne infrastrukture, ni vode, ni struje, niti kanalizacije, pa bi to za često privatnog partnera trebala financirati jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Također je ukinuta minimalna veličina igrališta, od 85 hektara, a člankom 3. stavak 1. smanjen je standard igrališta golfa sa 18 rupa na 9 rupa, pa je na taj način omogućeno ucrtavanje golf igrališta u prostornim planovima na cijelom nizu lokacija. Zakon ne regulira broj igrališta, već se njihov broj planira prostornim planovima, pa se broj igrališta može neograničeno povećavati budućim izmjenama prostornih planova. Ovime dolazimo upravo do onog problema, pod navodnicima u Istri, gdje su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji praktički naveli preko 20 golf igrališta, neki zastupnici iz Istre kažu da ni to nije dovoljno, a u konačnici neće glasovati za ovaj Zakon o golfu. Brisanje članka 9. potencijalno je opasno budući da prema trenutno važećem zakonu postoji svojevrsno ograničenje da će se u korist investitora u igralište za golf moći izvlastiti privatne vlasnike zemljišta ukoliko investitoru nedostaje 20% ili manje od ukupne površine. Brisanjem ovog članka moglo bi se shvatiti da će ubuduće biti moguće izvlastiti cijelu površinu potrebnu za golf igralište, ukoliko neka jedinica lokalne ili područne samouprave predvidi tako u prostornom planu iako će se izvlaštenje obavljati temeljem Zakona o izvlaštenju, a ne Zakona o igralištima za golf. Ali za to ja vjerujem da će i državni tajnik pojasniti, odnosno dati određene i odgovore. Što se tiče članka 3. stavak 2. koriste se po meni nejasni termini, a osim toga ne definira se koliko može biti ukupna tlocrtna površina na kojoj se planira izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina namijenjenih smještaju već je to prepušteno definiranju u dokumentima prostornog uređenja, što otvara eventualno mogući prostor za korupciju, odnosno pogodovanje. Razvoj golfa sa sobom nosi određena pitanja kao što je potrošnja vode, upotrebe pesticida, o tome smo danas slušali, narušavanje prirodnog krajobraza, urbanizacija područja, stalinizaciju pitke vode i Međutim isto tako moramo biti svjesni da je razvoj golfa povezan s ekonomskim razvojem, društvenim boljitkom i konceptom održivog razvoja. Zbog toga se mora voditi računa o integriranom upravljanju okoliša, ekonomskom razvoju, i dobrobiti ljudi ne samo za današnju generaciju već i za one koji će tek u perspektivi doći. Dakle, izgradnja golf igrališta i razvoj golfskog turizma može uključivati uravnotežen i dobar ekonomski razvoj, visok stupanj zaposlenosti, adekvatan stupanj zaštite okoliša i odgovorno korištenje prirodnih resursa, te uspostavljenu dobru komunikaciju golf organizatora i zainteresiranih skupina za zaštitu okoliša. Ispunjavanje ovdje navedenih točaka vodi nas prema dobrom putu da se maksimalno iskoriste pozitivni učinci razvoja golfa na našem području, uz stvarnu zaštitu okoliša s brižnim postupanjem prema stanovnicima tog istog područja. I na kraju zaključno, klub Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog izmjena i dopuna Zakona o igralištima za golf smatrajući da on stvara dobru mogućnost dugoročnog, kvalitetnog razvoja, velikog broja kapaciteta, garantira plasiranje poljoprivrednih proizvoda iz tzv. zelene Hrvatske i isto tako privlači goste većih platežnih mogućnosti. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka, uvažena kolegica Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Klemenić, htjela bih ispraviti sljedeći navod. Vjerujem da niste mislili na mene kada ste spomenuli neke kolege zastupnike iz Istre koji tvrde da 20-ak golf terena u Istri nije dovoljno. 20-ak, točnije 23 planirana golf terena svakako je puno previše i to svakako je moje mišljenje, ne znam za druge kolege zastupnike iz Istre, a osim toga moram i napomenuti da mi je čitav ovaj vaš istup u ime kluba jedan veliki krivi navod jer ste u mnogo čemu citirali ono što je GONG i zelena akcija poslali kao obrazloženje ovog zakona, odnosno nepotrebnosti ovog zakona i na kraju se naravno ovaj prijedlog zakona podržava. To je meni potpuno neshvatljivo. Pitanje, shvaćanje, neshvaćanje, to je osobna stvar, ali idemo na, i sada i na pojedinačne rasprave. Prva je

poštovane građanke i građani, a naročito vlasnici kakvog zemljišta, bilo da je pod šumom, bilo da je poljoprivredno, ili građevno, pozor HDZ je u akciji. I kao što ste 90-ih ostali bez svojih radnih mjesta, kao što kroz sve ove zadnje godine ostali ste bez nečega što je bilo zajedničko pa se privatiziralo, a što ste sami stvarali, sada evo u HDZ-u se čude da vi nećete dobrovoljno da prodate nešto što je vaša očevina, nešto što je vaša djedovina. Ali ne zadugo. Golf, odnosno prijedlog Zakona o golf igralištima velika je intencija HDZ-a da vas rastavi od te vaše očevine, od te vaše djedovine. Uopće odakle taj pojam golf, da se možda malo podsjetimo i tim nekim bizarnostima. Dolazi poznavatelji golfa kažu da dolazi od kratice, da je to u biti akronim gentlemens only, ladies forbidden. Dakle sama činjenica gdje je samo nešto za gospodu, a za dame zabranjeno prvotno bilo, govori uopće i o toj i o prirodi te igre. Naime možda nisam kompetentna da uopće o tome govorim, o samoj igri, ali dobar poznavatelj, najbolji poznavatelj engleskih prilika i neprilika pogotovo visokog društva veliki cinik, ali otkrivatelj i razotkrivatelj tog jednog trulog društva Oscar Wilde za golf igru je sam rekao da je to jedan loš način da se upropasti dobar razgovor. A u biti ovaj prijedlog zakona koliko god je na tragu ispravka i na tragu da se bar oni najeklatantniji primjeri i članci koji su se našli u zakonu, a koji su izazvali našu reakciju tražeći pravorijek Ustavnog suda, dakle nešto ste ispravili. Ali malo, malo i nedovoljno. U biti i dalje taj zakon ostaje kao eklatantni primjer političke korupcije par excellance jer govori ne o mitu i korupciji kasnije nego u samom startu, u zakonima, a to je najopasniji vid političke korupcije. Dakle, gdje se jednoj određenoj grupaciji koja je to zamislila, koja vam je došla prošli put kad je izglasan Zakon o golfu, pohoditi Banske dvore i pokloniti vam se i zahvaliti za donošenje tog zakona. Dakle, ni toliko nisu bili obazrivi da su naočigled zastupnika koji su ih pratili došli, sačekali i čestitali dijelu Vlade da je isposlovala ovaj za njih jako važan zakon. Dakle, o tome su govorili i kolege prije, kolegica Mirela Holy govoreći u ime kluba pa o tome više ne bi jer je to savršeno jasno. Zbog čega je intencija predlagatelja gdje on u biti Hrvatsku kao da želi vidjeti kao čitavo golf igralište. Zar je dotle došlo da će golferi, da će golf igrališta spasiti Hrvatsku? Pa to je nešto van same pameti. Je li moguće da uopće Hrvatskoj treba Zakon o golfu? Zašto ne Zakon o bućama, o boćama kako netko kaže? Zakon o bacanju ramena s kamena, kamena s ramena? Da li uopće, zašto zakon o nekom drugom sportu? O košarci, o nogometu gdje smo nešto poznatiji? O nogometnim igralištima, o košarkaškim igralištima? Ne, nego Zakon o golfu jer se treba dočepati te imovine, te naše očevine i djedovine koji gle li bezobrazluka građani neće da ih prodaju. Teško žive, a neće da prodaju svoju djedovinu. I HDZ se čudi i nalazi načina kako da im to preotme. E sada kaže neće ići ipak baš po posebnim odredbama o izvlaštenju nego po općim odredbama o izvlaštenju. Kakve li samo utjehe. Dakle, mnoge udruge, često mašete ako netko ili bilo tko podupre neki vaš prijedlog zakona, dolazite s tim argumentom kao krunskim dokazom valjanosti zakona nekog, odnosno prijedloga, a ovdje nema udruge koje se nisu javile protiv ovakvog zakona. Prepoznala je u ovome otimačinu i pljačku i nikom ništa. Javio se Transparency International organizacija, gospodin Zorislav Petrović govoreći upravo o korupcijskom zakonu, a dužnost je, prije svega osnovna dužnost, vlasti da donosi zakone kojima će priječiti mogućnost korupcije. Dakle, nema govora da bi se ovim zakonom mogao unaprijediti turizam, može se govoriti samo o jednoj loše prikrivenoj namjeri betonizacije i O tome je dosta bilo riječi. Postavlja se također pitanje odakle ovi podaci da u Europi, time ste također mahali tim podacima, da čak 60 milijuna igra golf i mi bi im eto ponudili golf igrališta. Govorili ste ovdje koliko ima jedna Njemačka, koliko ima Italija, koliko ima Austrija, ali ne govorite o tome koliko zapadno mediteranske zemlje imaju u prosjeku golf igrališta, svega 6. Prema tome, postavlja se pitanje, dakle jer ovdje ovaj zakon postavlja, ima puno rupa. Postavlja se osnovno pitanje, kad je to toliko profitabilno zbog čega onda prisiljavate ovim zakonom i jedinice lokalne samouprave da prave infrastrukturu, da bez naknade se prenamijeni zemljište iz poljoprivrednog ili šumskog u građevno, u golf igralište? Zbog čega? Kada je to toliko profitabilno i kada taj golf investitor može samo profitirati. Kada ima toliko golf igrališta koji jedva čekaju da mi izgradimo igralište i kako bi oni tu igrali. Dakle, igrali na našoj očevini, na našoj djedovini. Ali kažete vi, to bi se puno radnih mjesta otvorilo. Kojih radnih mjesta gospodo? Za naše mladiće, za naše muškarce što da budu? Da budu caddy? budu sretni ako će biti pored vlastite očevine i djedovine vi ste im namijenili da budu nosači palica. A što da budu žene? Sretne ako mogu biti spremačice u obližnjem apartmanu i zabavljačice. Jel to sudbina koju je ova Hrvatska vlada zamislila našim ljudima pored vlastite imovine? Gospodo evo ja vjerujem dok vi građane pozdravljate s 9 rupe govoreći im da su građani 18 rupa, ona zadnja rupa na tom velikom igralištu možda ima ipak nešto dobro u ovom prijedlogu zakona. Vi ćete tim zakonom toliko iznervirati, izazvati ogorčenje građana, a što je dobar preduvjet za promjene na izborima koji se vrtoglavom brzinom približavaju. Hvala. Hvala. Vrijeme teče, ali da bi ga racionalnije koristili idemo mi najprije na ispravke navoda. Uvažena kolegica Dubravka Šuica se prva javila. Izvolite. evo kolegica je kazala da se u HDZ-u čude kako neće da prodaju ili prodati djedovinu. Vjerujem da se na mene odnosilo to što je rekla. Ja želim reći nisam se čudila nego sam objasnila iz prakse zašto se ti projekti ne mogu realizirati. Vi u vrlo zgodnoj verbalnoj manipulaciji, to moram sada reći koristite priliku i govorite da se građanima Hrvatske otima njihova djedovina. Radi se vi to dobro znate kao pravnica, jer se radi o izvlaštenju da se ne radi o eksproprijaciji ili ne daj Bože nacionalizaciji što se radilo u bivšem sistemu kod naših prethodnika, nego se radi o izvlaštenju gdje se zemljište kupuje po tržišnim uvjetima. To jednostavno nije istina i manipulacija Drugi netočan navod, a bilo ih je mnogo, rekli ste to, jeli to sudbina koja je namijenjena našim ljudima da budu spremačice, nosači itd. Malo prije je gospodin Kajin objasnio kako će se pokrenuti građevinska operativa. Sami znate da je komunalni doprinos bio ogroman za jedinice lokalne uprave i samouprave. Sami znate da ostale također dažbine bi se platile gradovima i općinama puno je pozitivnih posljedica za razliku od ovog vašeg katasrofičarskog istupa kojim želite politizirati, a ne želite zapravo uopće govoriti o razvoju niti jedinica lokalne uprave i samouprave niti o razvoju Hrvatske države. Hvala. Ispravak navoda kolega Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Prije nego što ispravim kolegicu Ingrid, najprije da je pohvalim. Ona je održala jedan pravi muški politički govor, nije filozofirala o golfu, to to je namjerno rečeno da bi razumjeli što hoću kazati vezano za golf i što ta kratica znači. Kolegica mi je uzela dio onog teksta u pogledu oduzimanja. Naravno ne radi se o oduzimanju nego izvlaštenju. Izvlaštenja imamo i po drugom zakonu normalno što znate, a ne radi se o onom oduzimanje kao što su meni oduzeli i mojoj familiji. I ni ovoj zemlji nisam uspio vratiti ono što mi je oduzeto. I druga stvar. govorite ako je golf toliko profitabilan, dapače golf uopće nije profitabilan kao igralište, kao sportski teren, nego se golf se rentira isplaćuje se kroz ono što se lijepi na taj golf, golf je samo eška da bi to bilo. Što se tiče broja 9, to valjda i znate da je sve vezano uz 9 uvijek 9, da je dva puta devet 18 opet je 9 u zbroju, 3 puta 9 je 27 opet je 9, 4 puta 9 je 36 u zbroju opet 9, tako da u tome ima neke simbolike koja je vrlo pozitivna. Hvala. Znači to je vezano ko i na sviralo, ono zadnja rupa jel. Dalje se za ispravak javila kolegica Petir. Izvolite. **Petir, poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegica zastupnica je netočno ustvrdila da su građani Vladi 18. rupa što smatram da je dosta zlonamjerna izjava. izjava. Spada u jednu vrstu manipulacije i okretanja istine i korištenja ovog zakona da bi se napadalo Vladu a ne predložilo konkretna poboljšanja zakona ako takvih prijedloga od strane zastupnice ili od kluba SDP-a uopće ima. Također je netočna izjava da se ovim zakonom oduzima djedovina jer prisjetimo se djedovinu su nam oduzimali '45. i danas toga mentaliteta ima kod nekih koji sjede ovdje. A prisjetimo se u to vrijeme su ne samo da su oduzimali djedovinu i meli tavane. Stoga evo pozivam da se ovaj zakon ne koristi u takve politikantske svrhe kao što smo malo prije imali čuti nego da se ovdje u Saboru ukoliko postoje dobri prijedlozi i primjedbe iznesu kako bi dobili najbolji mogući zakon, a ne da bi slušali ovakve primjedbe kao što smo čuli malo prije. Dvije replike, najprije kolegica Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala. Kolegice Antičević-Marinović vi ste dobro naveli da u brojnim mediteranskim zemljama i europskim zemljama postoje brojni golf tereni. sve te zemlje nemaju Zakon o golf terenima, po tome smo jedinstveni. To smo više puta danas naglasili pa ću i ja. To je naš svojevrsni specifikum. Ali se je mnogo puta danas spominjalo kako je nekada tenis bio pomodan. Ja dolazim iz malog grada od 15 tisuća stanovnika koji ima planirano 4 golf terena a bome imamo jedini pravi teniski turnir u zemlji, to je grad Umag. Nekada je bio pomodan tenis, ali nismo imali Zakon o tenisu, a čudim se da ga nismo imali jer naš bivši predsjednik države volio igrati tenis, kao što je naš bivši predsjednik Vlade volio igrati golf, pa vjerujem da je ovaj zakon barem u jednom malom dijelu homaž i tome. Hvala. Hvala lijepo. Predsjednici vlade očito vole igrati sportaši su.

Vlade niti jedinica lokalne samouprave da bi se gradila golf igrališta. Koji investitor želi graditi neka lijepo otkupljuje. Bilo je takvih poštenih ljudi koji su otkupljivali. A zbog čega bi Vlada i jedinice lokalne samouprave morale, pogotovo jedinice lokalne samouprave napraviti infrastrukturu, dakle pogodovati otvaranje i izgradnju golf igrališta pored činjenice, kada Vlada zatvara bolnice, bolnice, zatvara sudove, zatvara poslovnice FINA-e, a znači da je sudbina da se otvaraju golf igrališta.

spomenuli ste da u ovom zakonu nema u biti nikakvih financijskih pokazatelja što će ovaj ovaj zakon donijeti. Što više u ocjeni potrebitih sredstava se kaže da za provođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva državnog proračuna, s obzirom da zakon ne predviđa obvezu da se infrastruktura za potrebe posebno gradi, već se isto može osigurati korištenjem postojeće infrastrukture ili da se osigura korištenjem infrastrukture za čiju su izgradnju ... su osigurana predviđena sredstva lokalne samouprave. Dakle, ovaj zakon ne samo da predstavlja institucionaliziranu korupciju nego predstavlja institucionalizirani reket, jer vjerojatno najatraktivnije terene možemo naći u onim u onim jedinicama lokalne samouprave gdje je najljepša priroda. Prema tome, najsiromašnije jedinice lokalne samouprave uz izuzetak možda Istre ćemo još prisiliti da financiraju infrastrukturu a nemaju novac za vlastito preživljavanje. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ono što sam napomenula dakle ne samo što ni ovakav zakon ne može izdržati kontrolu ustavnosti, 6 odredbi je predlagatelj uvažio iz naše ustavne tužbe, jednostavno od straha i srama da se dodatno ne blamira. Međutim, ova odredba članka 13. stavka 2. koja je sada modificirana, a prvotno je bila u izravnoj suprotnosti s Ustavom koji traži da u zakonu čija primjena traži financijska sredstva moraju biti predviđeni njihovi izvori. Oni su to rekli da će biti ta sredstva ranije osigurana u državnom proračunu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a nisu rekli u kojem iznosu. Sada to malo popravljaju pa na ovakav način stvarno opterećuju jedinice lokalne samouprave izravno i neizravno, najprije oduzimajući onaj prihod o prenamjeni zemljišta, to su zaboravili i ovaj drugi način o čemu vi govorite, da im se osigura komunalna infrastruktura.

Nema zabilježeno, ali ako službe kažu onda ja vjerujem. Kolega Lesar će minutu pričekati jer toliko traje ispravak pa će onda. Hvala lijepo. Željko (HDZ)** Uvažavam ono što je kolegica rekla, ali definitivno konstatacija koja je bila u kontekstu HDZ-a i sintagme dočepavši se imovine ne stoji. Ona je zlonamjerna i situacija je obrnuta. Kada je riječ o zemljištu i zbog ispravnog poimanja nismo mi ti koji ćemo u našim prostorima naših županija napraviti golf igrališta nego temeljna promišljanja o tome donose županijske i ine skupštine donoseći prostorne planove kojima kaže da ovdje može biti golf, nakon prostorni plan grada koji kaže ovdje može biti golf i nakon toga GUP i urbanizam i tada grad može reći da, ja želim prodati tih do 20% zemljišta za golf, ako ja to ne želim nikakve obaveze po izgradnji golfa nemam. Dakle, zlonamjerno se interpretira dobra namjera, a na jedinicama je županijske i lokalne samouprave da li će takva ideja i promišljanja provesti u djelo. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Jesu se svi ispravili dosad, jesu. Hvala lijepa. Ja prvo želim vjerovati, a bit će vremena da ispravljate i mene, a dat ću vam i povoda dosta. Ja želim vjerovati da autori ovog zakona nisu bili ni svjesni koliko pomažu prvo u proizvodu novog nacionalnog suvenira. Naime, predlažem da predložite turističkoj zajednici da Zakon o golfu prevede barem na 20 stranih jezika i da ga ovdje na Markovom trgu dijelite grupama turista na svim jezicima jer doista nigdje na svijetu nijedan turist neće moći pronaći Zakon o golfu. Takav suvenir će svaki turist rado platiti 5 eura jer se može pohvalit da ima unikatni zakon na kugli zemaljskoj, a umjesto one guzice u spotu napišite mala zemlja za masovni golf. To je intencija ovog zakona. Mala zemlja za masovni golf. Ovo je nastavak stvaranja zakonodavnog okvira. Uz pomoć države privatni vlasnik otima drugom privatnom vlasniku zemljište, uz posredovanje države i ništa drugo. Ako je golf bitan za razvoj turizma, a ne raspravljamo o golfu kao dijelu sporta nego izgradnji golf terena, onda bi normalno trebali zakonima i svojim raspravama pomagati da se dio turističke ponude dopunjuje i takvom vrstom kao što je golf. Ali mi ne raspravljamo o razvoju golfa nego o tome kako ćemo privatnim investitorima pogodovati da dolaze do terena za golf i pod posebno povoljnijim uvjetima provoditi investiciju izgradnje golf igrališta. Dakle, država posreduje u otimanju privatnog vlasništva sa institutom izvlaštenja. To proglašavati nacionalnim interesom, pa pod gradnje bolnice ili autoceste doista nije dobro. Međutim, ako druge zemlje uzimamo kao uzor koje su bez zakona o golfu izgradile na stotine golf igrališta onda je to samo dokaz, gospodo iz Vlade, da niste proučili kako su oni došli do tih golf igrališta bez posebnog zakona. I sada pitam sljedeće, gospodo državni tajnici obraćam se vama, pitam sljedeće. Republika Hrvatska vlasnik je milijun i 100 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je 350 tisuća hektara neobrađenih površina. Republika Hrvatska vlasnik je 2 milijuna hektara šuma, od čega je veliki dio i šikara i zapušteni, krša itd. Pa ako je izgradnja golf igrališta od tolikog nacionalnog značaja za razvoj turizma zašto vi iz turizma kolegama koji gospodare ovom državnom imovinom ne predložite, sugerirate, idete u zajednički projekt da se najprije 10 golf terena izgradi na državnom zemljištu kao pokaz i dokaz koliko će doprinijeti razvoju turizma, koliko su visoki ekološki standardi po hrvatskim propisima prilikom izgradnje toga i koliko je to moguće po ovom zakonu provesti. Napravimo 10 golf terena na državnom zemljištu ne uzimajući građanima silom zakona, izvlaštenjem, po sramno niskim cijenama njihovu privatnu imovinu. Barem 10 golf terena neka država da, ako želi i poklonite im privatnim investitorima, dajte im za jednu kunu, dajte im zemljište u koncesiju na 99 godina. U čemu je problem, zašto državno zemljište ne dajete investitorima da grade golf terene? Sad ćete mi reći da ta zemlja i te šume nisu na Jadranu. Kod mene u Međimurju je planirano 2 golf terena, 2. Pola Međimurja bude pretvoreno u golf. Usput, mi u Međimurju nikad nismo igrali golf, mi imamo svoju nacionalnu igru koja se zove klisekovanje znate pa budemo radili terene za klisekovanje a ne za golf. Mi bi to radije, da je to nacionalni interes, da možemo izvlastiti zemljišta za klisekovanje, a ne za golf. Palica od 40 cm drvena koju moraš udariti drugu kraću od 10 cm i pogoditi određeno mjesto, a najčešće pogodiš po prstima umjesto po palici. Eto, dalje. U prosincu 2008. tvrdili ste nam da je taj i tadašnji zakon o njemu ovisi završetak izgradnje golf igrališta koje su u toku. Sada velite da moramo promijeniti zakon da bi se ona opet završila. Nije točno. Došao je šapat iz Ustavnog suda da je 7 odredbi rizično da Ustavni sud donese pravorijek, pa ste ove tehničke detalje mijenjali da bi prikrili one sadržajne promjene plašeći se odluke Ustavnog suda. Još ostaje 6 stvari ustavno spornih, a to ćete vidjeti jer će ipak Ustavni sud morati odlučivati i nakon ove izmjene o tom zakonu. 85 ha nije minimum nego 9 rupa, 25% izgrađenosti. 9 rupa je vježbalište za golf. Sa ovim smanjenjem legalizirate sva vježbališta najčešće ilegalno izgrađena, a ovih 25% izgrađenosti i gradnji objekata nije turistička ponuda. To su manje više kupleraji, a ne turističke ponude. Kupleraji, ako znate što je to. Ne znate? Sad ću ostati fin, neću reći, neću vam objasniti što je to. Ne, ne, ne. Pitam zašto se golf tereni ne mogu graditi na turističkom zemljištu? Jel' to dopuna turizmu? Zašto se golf teren ne može graditi na turističkom zemljištu? Jer ovom odredbom od 25% izgrađenosti, a kod turističkog zemljišta 10% izgrađenosti velite da se golf teren ne može raditi na turističkom zemljištu, jer tamo ne može prijeći 10% izgrađenosti. Ne može, ne može, 10%, a njima treba 25% i više izgrađenosti jer oni trebaju objekte, ne golf teren. I cijela pozadina zakona su tereni, a ne golf teren. Pa prema tome, imate dosta nelogičnosti i stimulirajte onda izgradnje golf terena na turističkom zemljištu. Na državnom zemljištu, poljoprivrednom ili šumama bilo gdje, pa tek onda kad izgradimo 300 golf terena ćemo uzimati seljacima zemlju, maslinike krčiti i graditi golf terene. Da li općine moraju prodavati zemlju bez natječaja za golf teren? Da li se plaća prenamjena zemljišta za golf teren? Da li se plaća vodni doprinos za golf teren? Jel' znate odgovore na ta pitanja? Ne, su to pogodnosti za privatnog investitora. Da. Koliko pogodnosti im treba dati da bi ulagali? Pa recite moramo na teret poreznih obveznika izgraditi golf teren, komunalnu infrastrukturu mora dati općina, grad ili županija i onda ćemo im dati na poklon da oni ubiru vrhnje s golf terena. Ucjenjuju vas, jer su se udružili u kartel. Netko je danas ovdje spomenuo golf savez. Znate li da je Hrvatski golf savez u stečaju? Znate li da je Golf savez u stečaju već nekoliko godina i da njime upravlja stečajna upraviteljica? I kako je došao u stečaj Hrvatski golf savez i zašto? I završavam sljedećim. Općine i gradovi moraju plaćati infrastrukturu i dužni su podržavati razvoj golfa. Koja stavka prihodovna u korist općina i gradova i županija se povećava da bi oni ovu obavezu mogli izvršavati. Je li ministar Šuker vam pokazao stavku gdje će općine, gradovi dobivati više novaca da bi izvršavali ovu obavezu? Nema u obrazloženju od tog. Vrijeme je sunčano, jako toplo u Zagrebu. Hvala lijepo. Vidimo da smo obuhvatili sve od vremena do rupa

Bit će prilike. Imamo 11 prijava što replika, što ispravaka navoda. Idemo redom. Najprije kolega Maras, replika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, možemo se mi šaliti na veličinu pojedine županije, broju rupa 9 ili 18. Naravno da nije svejedno. Ovaj zakon i tu je kolega Lesar u pravu. Jedini je takav koji se donosi u svijetu i napravljen je ne da pomogne golf igralištima i da pomogne investicije u golf, nego da dodatno olakša urbaniziranje određenih područja koje to ne bi trebalo biti. Gospodin Lesar je primijetio dobro da je od sada smanjena granica 85 ha sa 9 rupa, moguće je napraviti ovakvo golf igralište na 20 ha. Znači, dodatno se olakšava po meni građevinskim poduzetnicima, investitorima da uzimaju zemljišta, da izvlaštuju ljude, da im lokalne jedinice urbaniziraju i dovode sve priključke koji im trebaju kako bi oni mogli graditi apartmane, apartmane, kuće, stanove i što god više žele raditi. Otvoren primjer je gospodo u Zagrebu Golf and country club u Zagrebu je imao veliku aferu gdje je prodao nizu uglednika 12 kuća koje su bile namijenjene za prihvat igrača i odmor igrača, a pretvorili su se u stambene jedinice. I još dan danas tamo stoje, Ministarstvo graditeljstva ih nije uspjelo ukloniti. E to je svrha ovog zakona. Ja bih rekao u meteorologiji imamo primjer golfske struje kao jednog pojma, a u Hrvatskoj je to postao pojam za guranje građevinskih interesa i građevinskog lobija. Golfska struja u Hrvatskoj znači guranje urbanizma na štetu prirode i zaštite okoliša. Hvala lijepa. golfska struja čuva i hrani Europu. Prema tome, nije to ako su nas dobro u školi učili loš utjecaj na ove prostore. Ali za odgovor na repliku javio se kolega Lesar. **Lesar, Dragutin standarda golf terena 9 rupa 20 ha. Pa tih 20 ha za izgradnju otprilike 15-ak objekata za smještaj kak se to službeno veli, prokazuje zapravo pravi interes onih koji forsiraju ovaj zakon. Ali kako. Nije dakle čak dovoljno da se ide u postupak izvlaštenja, nego ovaj zakon predviđa i mogućnost ulazak u posjet prije okončanja postupka izvlaštenja. Ulazak u posjed jednog privatnika na zemlju drugog vlasnika prije završetka pravomoćnog postupka izvlaštenja, po cijeni koju je on sam odredio.

I ajmo samo jednu stvar napraviti. Smanjimo nivo izgrađenosti na 10%, kao što je to na turističkom zemljištu. Vidjet ćete. Nemojte kolege biti naivci, pa nismo u kazalištu. Neće biti golf terena kojega ćete im pokloniti a da ne bude izgrađeno u maksimum obliku, pa to je cilj, pa oni trebaju građevine ne golf terene. U čemu je problem? Zašto se inzistira na tome? Ako je golf terena dopuna turističkoj dopuni hotel dogradi, napravi svoj golf teren i u čemu je problem? Dakle smanjite to na 10% izgrađenosti, vidite kako će splasnuti interes i pritisak. Samo to.

postavili ste jedno pitanje ustvari zbog čega se igrališta ne grade na državnom zemljištu, vjerojatno zato što ova golfska struja koju je spomenuo gospodin Maras u svom nadahnutom izlaganju nije bila tu da ogrije državu, nego da ogrije privatne investitore, pa prema tome vjerojatno i zbog toga nemamo na državnom zemljištu i takva igrališta. Hrvatska je danas zemlja jedina u svijetu koja ima Zakon o golfu, odnosno igralištima za golf. U ovim izmjenama što zbog naravno Ustavnog suda, što zbog loše prakse, predviđa se da golf igrališta umjesto onoga što se može vidjeti na svim portalima u enciklopedijama, u pravilima, umjesto 18 rupa ima 9 rupa. Meni je jedino drago da Hrvatska nema i Zakon o igralištima za nogomet, jer bi po toj analogiji bilo dozvoljeno graditi igrališta sa jednim golom, kao što naravno ovdje imamo i golf igrališta sa upola rupa nego šta to zakon predviđa. Ali bez obzira šta su dozvoljene gradnja igrališta sa pola rupa, ovu drugu polovicu u svakom slučaju nadoknadit će rupe u zakonu, a golf igralište više nije državni interes, pa onda izvlaštenje ne ide ovako nego po onom drugom zakonu, ja bih samo želio reći da je Odbor za pomorstvo, promet i veze na jedno od prethodnih sjednica prošle godine predložio da se i za heliodrome, za hitnu medicinsku pomoć predvidi izvlaštenje, to na žalost Vlada još uvijek nije pustila Hvala. Odgovor na repliku, kolega Lesar. Državno zemljište koje se ne stavlja u funkciju pa i za golf terene. Ja sad nemam točne podatke o teritorijalnoj rasporedi ovih milijun i 100 tisuća hektara po županijama, ali recimo ako i zaboravimo ovih 350 tisuća neobrađenog kažu da je još negdje oko 200 tisuća hektara pod minama državnog zemljišta. Ja ću vas podržati ako umjesto ovoga predložite sva državna zemlja koja je pod minama, jedini trošak investitor koji mora imat da deminira. I dajte mu na 99 godina koncesiju. I nek tamo napravi igrališta za golf. Što je sa opožarenim šumskim područjima

da pomažete svom resoru na način da se dopunjuje turistička ponuda državnom imovinom, ali kao primjere problema uvijek se izvlače jedan ili dva slučajeva privatnih investitora koji su odabrali lokaciju na privatnom posjedu, sukladno tobože prostornom planu. Kako to da tim prostornim planovima u ta tri slučajeva uvijek su većina teritorija golf terena bila planirana na privatnom zemljištu. Na ta tri slučajeva uvijek. Hvala. Sljedeći se za repliku prijavio uvaženi kolega Kajin. Izvolite. E ovako, u Hrvatskoj imamo ovako negdje danas oko 40 tisuća neprodanih stanova. Prema tome nikome ne treba golf zbog apartmana dok se ne prodaju ovi stanovi. Ali ja se slažem ovdje sa Lesarom, da bi bilo daleko bolje da danas pričamo o brodogradilištima, o bolnicama, i slažem se da nam Zakon o golfu jednostavno nije potreban, ali ću s druge strane praviti investicije. E sad naši ili moji pragmatični Istrijani šta rade? On proda svojih hiljadu metara kvadratnih u Vodnjanu za 25 ili 30 eura nekome tko je namijenio si takvu jednu investiciju i onda od države za te iste pare kupi 4 ili 5 hektara. Ili npr. u jednoj Savudriji su prodavali kvadrat za 100, 150, 200 eura, i onda proda hiljadu kvadrata, pa kupi stan koji vrijedi za hiljadu kvadrata od 150 tisuća eura. Ili u Ložnjanu traže u tom kompleksu prodaju 500 kvadrata ili 6 tisuća kvadrata za 500 eura, za 3 milijuna eura, čime može kupiti 30 stanova. Prema tome, kada govorimo o Istri i o golfu, gdje se uglavnom prodaje, i šta se prodaje i šta je namijenjeno golfu? Uglavnom je to turističko zemljište. S druge strane, ja bih bio najsretniji kada bi ove tajkune koji koriste stotinu hektara tzv. turističkog zemljišta za nula kuna na godinu ili kroz 20 godina mogli natjerati da počnu investirati bilo u golf, bilo u kamp, bilo u neki turistički objekt, ali tagra neće ništa činiti, ništa jednostavno ne gradi, nego jednostavno iskorištava i sve u državi ucjenjuje da i ubuduće moraju to koristiti za ništa. Prema tome, doista bi bilo možda potrebnije da donesemo Zakon o turističkom zemljištu, da ih natjeramo da počnu investirati u ovakve sadržaje pa na temelju dobrog ili lošeg primjera da ocijenimo da li nam treba neka slična investicija. Ali bez da se dogode i ovakvi sadržaji turizam sigurno neće dobiti na svojoj novoj snazi, a uvjeravam vas kao što su pred 40 ili pred 50 godina svi u Istri bili protiv teniskih terena, normalno nisu se mogli suprotstaviti istima jer je netko rekao to mora biti, tako su mnogi danas protiv golfa, ali za 10 ili 15 godina raspoloženje njihovo će biti bitno drugačije. Istina nikada nisam imao palicu golfa u ruci, ne igram taj sport, ne zanima me, ali znam da će tome tako biti. Hvala. Bejzbol je opasnija vele valjda palica, ali se Dragec javio s ovom palicom odgovor na repliku pa izvolite kolega Lesar. **Lesar, Dragutin Ono što kolega Kajin kad uspoređujete stanove i ono što se gradi uz golf terene i to komparirate sa viškom na tržištu nema međusobne veze jer oni neće graditi stanove, ove raubane polujeftine koji izgledaju kao da su od kartona napravljeni. Tamo se gradi nešto drugo, za neke druge namjere. I sad ste zapravo načeli jednu fantastičnu temu. Stotine hektara turističkog zemljišta u vlasništvu probranih i vidi vraga nisam našao ni jedan urbanistički plan ni jedne općine ili grada da baš tamo bi trebali graditi golf terene. Kako to da su upravo te lokacije turističkog zemljišta u vlasništvu određenih ljudi po županijama razvrstani gdje oni već godinama špekuliraju sa cijenama i namjenom … /Upadica se ne razumije./… Ali zašto se općina ne odluči da baš tamo bude planom predviđeno golf igralište? Kako to da ni jedna ta lokacija urbanističkim planom nije rečena gledajte tu će biti golf igralište pa sad ti ili to prodaj za golf ili nećeš moći hotel ili nešto drugo graditi? O tome vam govorim, to je korupcijska veza između provedbe ovog zakona i dajete im strašne alate, ljudi moji, zaradit će kroz korupciju više no što vaš naš turizam za 5 godina. A oni će to zaraditi za 6 mjeseci. To ne želite razumjeti. Hvala. Sada idemo malo na ispravke navoda. Prvi se javio kolega Rošin. Izvolite.

Kolega Rošin u mikrofon govorite da vas svi čuju. to je malo nezgodna forma da gledam vas i da govorim njemu. Htio sam kazati da ne postoji mogućnost da bi se vratili davno u jednu neželjenu povijest kad se urbanizam radio po vlasničkom interesu za što se kolega Lesar zalaže. Urbanizam se radi prema onome što je u jednom prostoru najbolje i što se tu može dogoditi ne vodeći računa čije je zemljište. Doduše nekad se tako radilo da se vodilo računa čije je zemljište i tome pogodovalo, ali to je još bilo i prije '90-te. Vjerojatno se to tako nastavilo i nakon '90-ih godina jer se ljudi baš tako lako brzo ne promijene. Ali osnovno je pravilo ne raditi urbanizam prema vlasničkim interesima, prema parcelama nego prema onome što je, što bi rekli neki kolege best use, najbolja upotreba prostora. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Ispravak navoda, kolegica Neda Klarić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja bi ispravila netočan navod gospodina Lesara kada kaže da država pogoduje investitorima za izgradnju golf igrališta. Ja ću se nastaviti upravo na ovo što je gospodin Jerko Rošin kazao, a moje "pravo" pod navodnike da iscrpim zapravo tu tvrdnju je da bi se dogodilo golf igralište ono mora biti upisano u prostorni plan uređenja županije, grada ili općine na čijem području se to nalazi kao možebitno igralište. Zatim se treba donijeti urbanistički plan uređenja, detaljni plan uređenja i definitivno kad, a da bi uopće bilo upisano u prostorno plansku dokumentaciju mora dobiti i proći vrlo važan filtar pored 17 tijela državnih na koje treba dobiti suglasnost, vrlo važan filter, a to je zainteresirana javnost. To su naši građani, odnosno imatelji da tako kažem parcela na čijem području se treba takav sadržaj i dogoditi. Najviši dokument u prostorno planskoj dokumentaciji to je prostorni plan uređenja županije, grada ili pak općine na kojem se nalazi. Prema tome ovdje nema niti nikakvih naznaka da bi mogla država pogodovati investitorima ovakvih sadržaja već upravo ono što je interes lokalne i regionalne samouprave. Hvala ispravak javila kolegica Petir. događa nekako drugačije. Bilo bi lijepo kad bi to moglo biti na državnom zemljištu, ali puno, koliko je meni poznato igrališta se i nalazi na državnom zemljištu. Konkretno naše dubrovačko se nalazi velikim dijelom na državnom zemljištu, ali ostatak je u vlasništvu privatnika itd. Znači, ne može se urbanizam raditi sukladno vlasništvu nego obratno. Drugi ispravak je gdje se više puta danas ovdje govorilo da se infrastruktura mora od strane lokalne uprave i samouprave graditi za investitore. Koliko sam ja pročitala piše da smo dužni u lokalnoj upravi i samoupravi na odgovarajući način, a osobito planiranjem infrastrukture podržavati razvoj izgradnje golf igrališta. Znači, planirati infrastrukturu. Nije rečeno da je treba financirati što je ogromna razlika, a danas se iz ovih rasprava stekao dojam da jedinice lokalne uprave i samouprave su dužne financirati struju, vodu i sve ono što treba za golf igrališta. Što nije točno. **Friščić, Hvala. Dalje se za ispravak navoda javio kolega Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Evo poštovani potpredsjedniče moj ispravak je na tragu što su već kolege Rošin i gospođa Klarić govorili i gospođa Šuica jer sam kao bivši gradonačelnik radio na tim poslovima gdje smo pokušavali u gradu Vrbovskom izgraditi igralište, pa utoliko bih ispravio ovaj navoda gdje se govori da država može pogodovati. Ja koliko sam čitao gospodin Lesar je bio u regionalnoj samoupravi i samo bih ponovio jer se ovdje priča nestručno. Treba reći oni koji su vodili lokalne samouprave i koji su se tim poslovima bavili, a da ne govorimo o arhitektima i struci onoj najužoj struci, da ne može nitko ni država nametnuti lokalnoj zajednici jer najprije ide županijski plan. Ako u županijskom prostornom planu nema toga da će u mojem Vrbovskom biti golf igralište, onda ga ne može biti. Iza toga ako to postoji i ako je to prošlo županijski prostorni plan i zavod gdje sjedi čista struka i kada to dođe na lokalnu razinu još je niz jedna od vrlo značajnih možda ne spomenutih ovdje to je javna rasprava, znače dolaze ljudi. Kod mene je bio slučaj da je 50 njih što privatnih vlasnika malo državne zemlje htjelo to, ali trojica nisu htjela i nismo mogli dalje. Znači to su ljudi htjeli. Prema tome, drago mi je da počela na ovoj razini ta rasprava. S te strane sam zainteresiran za to, jer kažem da nismo uspjeli, a nadam se da ćemo onda uspjeti. Prema tome, neće država moći gospodine Lesar nametnuti i prisiliti lokalnu zajednicu da radi nešto i da radi u interesu nekih tajkuna. Hvala.

najveći dio je napravljen bez dokumenata i ... papira. Mi u Zaprešiću smo na javnom zemljištu shodno svim papirima koje smo trebali napravili tada golf vježbalište. A kada govorimo i zbog zaista širine pogleda i o mogućem izvlaštenju ono je prije svega napravljeno zbog toga što upravo i to valja ovdje reći, zbog ucjene dijela vlasnika, a već prema postojećim planovima se takva investicija gotovo nisu mogle napraviti, pa kada god i mi to kao lokalna samouprava smatramo opravdanim. točka dnevnog reda posebice kada je riječ tema izvlaštenje nije temeljno vezana da se nekome pogoduje, nego je vezana da u kontekstu mogućnosti se nađe rješenje koje je već prošlo svu postojeću proceduru. Nažalost, u političke svrhe se time i u ovoj sabornici manipulira.

sada ste mi sami rekli. Imputirate mi nešto što nisam ni rekao, niti mogao misliti, nisam ni znao. I stalno ponavljate da sam rekao da se planovi urbanistički moraju raditi po vlasništvu. Postavio sam pitanje kolegici Šuici, kako to da nijedan golf teren urbanistički planiran na državnom i turističkom zemljištu. Hvala. što je obećao da će svima objasniti poslije kojima nije jasno, ona posebna namjena pojedinih objekata tako se to meni činilo. Sada opet idemo na repliku, kolega Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar ja sam se javio za repliku kada sam vidio da gotovo svaki treći, četvrti ovdje nazočan saborski zastupnik diže jednu od palica na vaše izlaganje. Mislim da je to nekorektno i netolerantno. Mislim da je odradio dobar posao. Kolega Lesar je za golf i golf igrališta, kolega Lesar je za specijalizirane oblike turističke ponude, kolega Lesar je da na ovaj način povećamo gospodarski rast ali kolega Lesar nalazi nekoliko prigovora na predloženi tekst zakona, gdje nalazi da postoje rupe da može doći jasno do nekih zlouporaba i zašto ga ne možemo u jednom tolerantnom duhu saslušati. Ja mislim kolegice i kolege da nam je voda došla do grla, da svaki zakon od danas na dalje moramo gledati kroz tri mjere koje moramo obavezno kod svakog zakona primijeniti. Pokušati smanjiti potrošnju, pokušati povećati produktivnost i pokušati se boriti protiv korupcije. Ovo treće je ovdje bilo sporno u nekim dijelovima prijedloga zakona. I ja vas molim, saborsku većinu dajmo nađimo se na pola puta, prihvatite da eliminiramo te mogućnosti da se zlouporabi neka rečenica u zakonu. Samo je to bilo ono na što je kolega Lesar ukazao i smatrao sam shodnim da vas pokušam zamoliti za malo više tolerancije i objektivnosti. laburisti - Stranka rada)** Hvala kolega Doriću što ste mi pomogli da im pokušam objasniti suštinu problema. Sporni su dijelovi zakona koji su korupcijski rizik. To smo govorili i govorio sam kada je zakon bio prvi put i cijelo vrijeme ponavljam sada. Ako se korupcijske rizične točke maknu iz zakona ja ću biti za. I upravo razlozi zašto su ti dijelovi u samom zakonu i toliko se na njima inzistira daju mi pravo za sumnjati o interesu i pozadini ovog zakona. Vi ćete zakon izglasati, ali pamtite, za dvije do tri godine svaki golf teren koji će se nakon usvajanja ovog zakona početi graditi ili izgraditi, bit će predmet istraga, od prostornih planova, urbanističkih planova do stupanja u posjed. Vama je to sada smiješno. Neki su se u ovim klupama smijali do prije godinu dana, sada ih više nema ovdje ni na Markovom trgu nego su negdje drugdje. Shvatite da zakonom stvaramo uvjete ovaj put, da širimo korupcijske točke rizika i u lokalnoj i regionalnoj samoupravi.

Pa evo odajem priznanje kolegi Lesaru koji zna čemu služi loptica, štap, rupa, a posebno čemu služe apartmani uz ovo. Toliko iskusni nismo, ali pouzdajemo se u njegovo iskustvo. Međutim, ono što ne razumije a to je izvlaštenje, a pogotovo zavaravanje javnosti. Uopće nije riječ o besramno niskim cijenama, nego o besramno visokim ucjenama. Sjetimo se ovdje Leklerka dan dana haletina zjapi tamo, izgubili smo masu novaca i francuskog investiranja zato zbog jedne male parcelice koja nije dozvoljavala pristup. Vi ste bili u toj poziciji, kolega Lesar. Mi koji smo godinama bili načelnici, gradonačelnici jako dobro znamo kako se probijaju ceste kroz radnu zonu i ovo ostalo na koji način, koliko ima ucjena i ostalog. I ono što me smeta, paničan strah od toga da li će netko nešto zaraditi. Ma tko će investirat bez zarade, pa ja ne znam o čemu vi pričate. Besramno niske cijene bile su u socijalizmu, oduzete su deseci tisuća hektara ljudima, većina ih nije ni podizala novac tamo jer ih je bilo sram otići po to malo novaca. … /Upadica se ne I posljednja prijava za ispravak. Uvaženi kolega Gari Cappelli. Izvolite, kolega. **Cappelli, Gari (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče. Ispravio bih još jednom, vidim da su i kolege to rekle, a to je bilo je rečeno da će jedinice lokalne samouprave morati stvorit uvjete u smislu infrastrukture. To nije točno, neće morati. Broj 2, neće imati od toga ništa ste rekli. Nije točno, imat će jer će imati komunalni doprinos, a regulirat će se urbanističkim planom kao što su već i moji kolege do sad rekli. Isto tako netočno je da neće moći na turističkom zemljištu. Moći će, ali svi su bježali od tog pitanja jer do sada nije bilo riješeno. Sad kad se riješi Zakonom o turističkom zemljištu će se i to pitanje riješit. Hvala.

Evo poštovane kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Prije svega, prije ove rasprave što sam naumila reći i pomalo potaknuta ovim zadnjim replikama od kolega s druge strane političkog spektra, što se tiče donošenja prostornih planova županijskih i lokalnih to je sve točno što vi pričate, to je na razini lokalne zajednice i županije. Međutim, nemojmo zaboraviti da odobrenja dolaze iz ministarstva. Investitori vrše pritisak direktno na ministarstva ako se u taj i taj prostorni plan ne uvrsti taj i taj projekt onda je taj prostorni plan u velikoj opasnosti da neće dobiti odobrenje od ministarstva, a znamo da su lokalne jedinice dužne donijeti te planove. No da se vratim na ono što sam Svi se mi sjećamo kad je ovaj Sabor glasao u onoj dramatičnoj sjednici ovaj prvi zakon o kojim izmjenama o kojim izmjenama danas raspravljamo. To je bio 15.12.2008. godine i tada smo postali prva zemlja na svijetu koja ima jedinstven i poseban Zakon o golfu. U drugim zemljama, kako je to već rečeno, ovu problematiku se određuje zakonodavstvom u prostornom planiranju i regulacijom na lokalnoj razini. Danas ponovno raspravljamo o ovom zakonu, ali ne kako bi ga ukinuli što stručna i šira javnost od nas ovdje očekuje, nego kako bi ga navodno ispravili da bi investitori mogli graditi i kako bi izbjegli da nam da nam Ustavni sud ukine ovaj zakon jer je očito netko dobio nekakav mig da je zakon protuustavan. Zahtjev za ocjenom ustavnosti podnio je među ostalima i SDP, ali mi i dalje smatramo da je ovaj zakon i u ovom novom predloženom obliku protuustavan. Predložene izmjene istog zakona, kolegice i kolege, nisu ništa manje protuustavne. I dalje je povrijeđeno načelo pravne sigurnosti i izvjesnosti, ne poštuje se princip jednakosti svih pred zakonom, ne jamči se ne povredivost vlasništva, narušava se socijalna pravda i naravno, ovim zakonom zanemaruje se i očuvanje prirode i čovjekovog okoliša koji su također ustavne kategorije i najviše vrednote. Iako je ovaj zakon stupio na snagu 1.1.2009. uredba kojom se trebala regulirati provedba ovog zakona nikada nije donesena. Znači donese se zakon da bi se nekoga nominalno zadovoljilo, u ovom slučaju investitore u građevinske objekte, ne u golf terene nego u građevinske objekte jer golf tereni se mogu graditi i bez posebnog zakona valjda da bi se ti ljudi znali zašto su donirali neke stranke na izborima, a onda se taj zakon donese aljkavo i on postaje nepovrediv i onda ti investitori ne mogu graditi ono što su htjeli graditi, ne mogu špekulirati sa zemljištem i od zemljišta na kojem se ne može graditi i dalje ne mogu graditi. I onda Vlada predlaže izmjenu zakona po hitnom postupku. Zar u ovoj zemlji pitam se nema ništa hitnije od partikularnih interesa nekolicine velikih investitora u golf terene sa velikim smještajnim kapacitetima ili nam je presuda Ustavnog suda nad glavom i zato se žuri sa ovi izmjenama. U obrazloženju razloga hitnosti postupka navodi se da o zakonu ovisi dovršenje izgradnje golf igrališta na državnom zemljištu, s obzirom da primjena važećeg Zakona o igralištima za golf još nije rezultirala očekivanjem nekoliko započetih započetih investicija, zbog čega u konačnici turizam kao strateška djelatnost hrvatskog gospodarstva ne može ništa manje, ne može ostvariti očekivani rast i razvoj. Drugim riječima, izmjene zakona donose se za nekolicinu poznatih investitora Tvrdnja da turizam ne može ostvariti očekivani rast i razvoj bez Zakona o igralištima za golf je apsurdna i neistinita i graniči sa zdravom pameću, po mom sudu. Jer golf tereni moraju biti dodatna vrijednost postojećim turističkim smještajnim kapacitetima te tako eventualno produžiti turističku sezonu u njima, a ne kako je ovim zakonom predviđeno, omogućiti izgradnju novih vila i apartmana koji će se prodavati na tržištu nekretnina. Golf se može realizirati i bez apartmanizacije šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao što je to slučaj u nizu drugih zemalja pa tako i u susjednoj Sloveniji gdje je to zabranjeno. Izgradnja na golf terenima je zabranjena. Primjera radi, od 23 planirana golf igrališta u Istri od kojih se želi uvrstiti u prostorno-plansku dokumentaciju još 4, samo jedno, ono pored Višnjana ne predviđa gradnju apartmana, vila i hotela jer bi se koristili postojeći smještajni kapaciteti iz okolice. I takvi golf tereni nam trebaju, a ne dodatni apartmani. Mi u Istri vjerujem najbolje znamo što je apartmanizacija. Lokalne vlasti, investitori, ali i država sada svojim zakonima potiču gradnju na nezaštićenim dijelovima obale i priobalja. Krajolik se nemilo devastira, uzdižu se čitava naselja apartmana, vila i hotela. Sve to, gospodo, zjapi čitave godine prazno. To su mrtvi gradovi u kojima nitko ne živi. To su samo hrpe i gomile betona. To su građevine koje, čast nekolicini izuzetaka, čekaju na prodaju ili su izgrađene vjerojatno samo kako bi se novac uložio negdje, kako bi se sagradilo nešto iz čega bi se kasnije čist novac mogao izvući. No, to je stvar pravosuđa vjerujem i nadam se da će netko zaista pozabaviti se tim navodnim špekulacijama sa zemljištem. navodnim ili stvarnim, to ćemo vidjeti. Ako ne hrvatsko pravosuđe onda možda nekakvo europsko pravosuđe. U ovoj novoj verziji prijedloga zakona jedinici lokalne samouprave praktički se nameće obaveza da o svom trošku planiraju kompletnu infrastrukturu za privatni komercijalni projekt za što ne postoji opravdanje. Naime, prema iskustvima u Istri golf se planira na neurbaniziranim zemljištima gdje nema nikakve infrastrukture i veliki su troškovi za dovesti tu infrastrukturu do tih novih sadržaja, što podrazumijeva ogromne troškove. Nadalje, omogućava se jedinicama lokalne samouprave da prodaju zemljište u svom vlasništvu golf investitorima bez javnog natječaja što otvara ogroman prostor za korupciju. Također se i dalje potencijalnom investitoru omogućava kupnja neurbaniziranog zemljišta od čega se dio može urbanizirati bez ikakvih dodatnih troškova. Ukinuta je i minimalna veličina igrališta od 85 ha čime je otvoren dodatni prostor za manipulacijom ovim prostorom, jer se praktički svako malo veće zemljište može proglasiti golf terenom a smanjen je i standard igrališta sa 18 na 9 što zapravo i nije golf igralište. I na taj način omogućeno je ucrtavanje golf igrališta u prostornim planovima u cijelom nizu novih lokacija. Prema očitovanju Ministarstva turizma iz travnja ove godine kako je već rečeno predviđa se trenutno u Hrvatskoj 89 golf igrališta. To bi moglo imati značajne posljedice, nesagledive posljedice za okoliš Republike Hrvatske i doprinijeti urbanizaciji i devastaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta. U Istri postojećim prostornim planom planiraju se kako sam rekla 23, dok su u pripremi izmjene za gradnju još 4 igrališta. Pitam se zašto većina golf terena jest uz more? Zašto većina nije u Lici ili u Slavoniji? To su krajevi koji zaista trebaju pomoć u razvoju, nego uz more i priobalje. To su naši najveći resursi koje ćemo nepovratno uništiti. Jedna od najvećih izmjena ovog zakona je to što se predviđa da je golf teren sa 9 rupa da on predstavlja igralište za golf. No, tako mali tereni nisu potrebiti niti ugostiteljskih kapaciteta, a kamoli smještajnih. Vidim da mi ističe vrijeme, želim se osvrnuti samo na još jednu apsurdnost ovog zakona koja je vrlo eklatantna, a to je prodaja tog zemljišta bez javnog natječaja, prodaja investitoru dio zemljišta na kojem se planira izgradnja golf igrališta ako taj dio ne prelazi 20% od ukupne površine za koju se planira izgradnja za golf. Apsurdno je to danas čuti kada predsjednica Vlade gospođa Kosor centralizira javne nabave i tvrdi da se niti jedna spajalica u ovoj državi ne smije nabaviti na netransparentan način. Pa ovdje ćemo hektare i hektare vrijednog zemljišta nekome dati na krajnje netransparentan način što otvara golemi prostor za korupciju protiv koje se ova vjerojatno izgleda samo deklarativno bori. Iz svega toga, ali i iz mnogih drugih razloga jasno je da ovaj zakon ne treba mijenjati. Ovaj zakon jednostavno treba ukinuti i golf igrališta kao igrališta, a ne graditi kao igrališta, a ne kao poligon za gradnju i pranje novca, nego treba regulirati kroz propise o gradnji i prostornom planiranju kako to rade druge civilizirane zemlje. Hvala lijepa. Hvala. I sada imamo opet nekoliko replika, ispravaka. Najprije replika uvaženi kolega Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Pa dobro neću biti bezobrazan pa neću postavljati pitanje da li neki njeni imaju isto interese kada je riječ o gradnji. Ali ovako da kažem, u Istri na tih 23 spomenuta terena negdje sigurno golf bi se trebao dogoditi na barem 10, 11, 12, na gotovo sto postotnom državnom zemljištu. Ja se slažem sa gospođom Vrbat. Zakon nama ne treba, ali nam golf treba. Trebaju nam hoteli, treba nam infrastruktura, treba nam investicija, trebaju nam radna mjesta i tome slično. Malo prije me nazvao načelnik općine Ližnjan gospodin Ševehlica i on kaže, pogledaj imamo 24 km obale. Na tih 24 km obale nemamo niti jedan hotel, nemamo niti jedan ozbiljan smještajni objekt. Ladić predlaže preko ove izraelske izraelske investicijske kuće koja je sagradila Avenue Mall ili kako se to već zove ovdje dole u Zagrebu, taj trgovački centar. Znači, predlaže 800 ležajeva. Mi kao grad, odnosno općina smo apsolutno za. za. Znači, u jednome gradu Zagrebu može se dogoditi jedan trgovački centar, može se dogoditi sto postotni uvoz ali jedan turistički izvozni proizvod ne smije se dogoditi. I ono što je bit pazite. Ladić bi gradio gdje? Na 95% 95% državnog zemljišta. Ali imamo onih 6000 kvadrata gdje ti pojedinci traže 500 eura kao da su na Manhattenu. Ja isto predlažem gospodi izostavite tih šest ili 3000 koliko je to već 6000 kvadrata neka se taj sadržaj dogodi, neka vas nitko ne ucjenjuje. Ali jedna investicija od 150 milijuna eura u Istri na potezu od Medulina do Rapca na potezu od 70, 80 km gdje nema više od jednoga hotela nama je zasigurno potreban. Prema tome, golf kada je riječ o Istri uglavnom se dešava na državnom, na vojnim nekretninama za koje smo svi da se stave u funkciju a ne na privatnim sadržajima. Dapače, privatnici su zainteresirani da to prodaju, da unovče i da sa tim novcem sebi i svojim obiteljima mogu dugoročno riješiti vlastiti status. Grgić, Tanja (SDP)** Hvala. Kolega Kajin, ne razumijem ča ste se vi toliko raskapunili. Mi govorimo isto. Ja tvrdim da mi trebamo golf. Ja tvrdim da mi ne trebamo dodatne betonske blokove na samoj obali. Ako se vraćam na primjer sredine iz koje ja dolazim, sredine od 15000 stanovnika koje ima 4 golf terena a ima u doba kad je bila prvak, šampion turizma Jugoslavija jer je bio više puta Umag imao je 100000 kreveta. Pa mi imamo dovoljno mjesta za smjestiti sve te golfere. Ako nemamo dovoljno visoku kategoriju dignut ćemo hotele na više zvjezdica. Ali to je nešto sasvim drugo od izoliranih područja gdje se onda grade ti vile, apartmani. To ljudi moji evo tko god hoće nek dođe pa ću mu pokazat na što to liči. Hvala lijepo. Ispada ipak da su ovo mjesne prilike i spoznaje dominantne u opredjeljenju, jer slažemo se brzo bi se mi složili da je samo igralište u Umagu, da u Umagu i oko njega ima kapaciteta. Ali onda i ovo o čemu je Kajin govorio za općinu koja uopće nema kapaciteta, a ljudi žele da se i tamo naprave, dođu investitori, naprave kapacitete. I sad treba to pomiriti jedno s drugim sigurno je da u tom pravcu treba i ulagati napore. A za ispravak prijavio se kolega Mance. Izvolite kolega Mance. ovako rasprava, volio bih da se raspravlja što se tiče stručne osnove kolegica ne znam da li je članica istarske Županijske skupštine, ali neki sigurno jesu i ne mogu onda raspravljati ovdje. Jer znate, kad to tako se ponavlja kao kaže tko donosi županijski prostorni plan. Pa lokalna zajednica može dati prijedlog, a može se i sa razine županije reći evo mi bi tu htjeli da se negdje izgrade golf igrališta. Prema tome, ta lokalna zajednica će to prihvatiti ili neće prihvatiti. I to da će država ovdje korupciju proizvesti, pa onda neće dati županiji. Tko vama u Istri nije dao prostorni plan u kojem ima 23 igrališta. Tko vam ga to nije dao? Imate možda problematično koliko ja ovako mogu naslutiti iz tih rasprava koji su bili na "Otvorenom" i drugdje i ovo šta se spominje pokušaj izgradnje za ovih 6 tisuća kvadrata, da je negdje sporno možda između dvije, pa onda osnujemo nekakvu udrugu koja onda protestira i govori ovdje, a naravno da ne može struka pobijediti. Pa ja bih vas samo podsjetio u neko ranije vrijeme kad je Igor Mandić branio u jednom emisiji tv pušenje protiv jednog doktora. I znate tko je pobijedio? Pa Igor Mandić. Dokazao je da je pušenje dobro i gledaoci su tako glasali. Tako je jako teško raspravljati jer vi nećete sa argumenti raspravljati i ovo ste netočno rekli tu. Nije u redu da struka i vijećnici tako raspravljaju o nečemu i govore to nama ne treba ili nama treba, to će izvana od turista reć pa tko će doći kod nas provoditi vrijeme ako imamo takav stav, treba nam golf igralište, da treba nam golf igralište ali ipak ga mi nećemo jer je to sve koruptivno. Nije istina. Vi isto tu navedite potpuno krivo. To nije u praksi tako. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Dalje za repliku se javio kolega Dorić. Izvolite. Kolegica vrlo, da čujete i drugačiji stav i mišljenje iz Primorsko-goranske županije, a ne samo ovo gospodina Mancea. Naime, ja se slažem sa velikim dijelom ono što ste rekli. Možda 95% potpisujem odmah, ali ne u cijelosti. Gledajte meni ne smeta zakon, iako smo mi zaista jedina država na svijetu koja ga ima, mi smo vrlo originalni, kreativni, prema tome evo imamo jedini taj zakon. Bilo bi doduše pametnije da smo kreativni u nečem drugom, prije svega u gospodarskom …/Ne razumije se./…, gospodarstvu u proizvodnji, izvozu itd. No šta je tu je. Meni smeta, to što smo zakon prije godinu i pol dana donijeli po hitnom postupku, to ste spomenuli. Smeta me što silna hitnoća, a nakon toga godinu i pol dana ne donesemo ni jedan podzakonski akt da ga implementiramo. To je strašno. A da u uvodnom izlaganju nismo čuli zašto je to tako, i niti nismo čuli tko je kriv za to da to nije napravljeno. Ništa od toga nismo čuli. Dakle šutnja oko toga zašto godinu i pol dana ništa. Meni smeta da čekamo tako dugo na presudu Ustavnog suda, oko ovako važne materije koja može rezultirati štetama, velikim štetama. Smatram da i Ustavni sud treba ovdje malo brže jasno jasno donijeti svoju presudu. Meni smeta kolegice i kolege da i dan, evo danas opet radimo kako? Po hitnom postupku. Nakon što godinu i pol dana nismo ništa napravili. Sad odjednom opet hitnoća, a obrazloženje je jasno Vlada kaže kako bi završili započete projekte, a ne da bi uredili gradnju golf igrališta. Vrlo zanimljivo. Dakle ni to nije dobro. Prema tome, mislim da, još jednom vas pozivam kolegice i kolege nađimo se na pola puta, ispravimo ono što ne valja u ovom zakonu, izbjegnimo bilo kakvu mogućnost nekakvih koruptivnih i drugih radnji, izgradimo ta igrališta, krenimo jasno doprinijeti turizmu na ovaj način, ali jasno ne način da imamo stalno crno bijelu tehniku nazočnu u ovoj jasno sabornici, pa i izvan nje. Hvala. Dalje se za repliku prijavio kolega Vlatko Podnar. Izvolite. i mogućnosti kako to državno zemljište pretvoriti u građevinsko itd. Pa evo ja ću vam samo spomenuti Zakon o šumama koji propisuje da se mora pravilnikom o utvrđivanju visine naknada za oduzeta i izuzeta šumska zemljišta da se moraju obračunati naknade za to zemljište, i konkretno poznajem jedan slučaj da je baš u Istri obračunata naknada negdje oko 20 milijuna kuna za oduzeta i ograničena prava na šume i šumskom zemljištu, da bi onda Vlada, odnosno ministar donosio pravilnike na po kojima se ta naknada smanjuje na svega 2 milijuna kuna. A žao mi je što nema kolege Markovinovića, pa da ga pitam da li nije besramna cijena državnog zemljišta od 0,10 kuna po metru kvadratnom, odnosno tisuću kuna po hektru? Da li to nije besramna cijena? I da li to nije onda pogodovanje u ime države, privatnim investitorima? Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolegica Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Podnar, ima jako puno …/Ne razumije se./… primjera pogodovanje investitorima, pa tako je i ovo sa šumskim zemljištem za koje nisam znala, ali znam da je npr. u nekih gradova, da sad ne spominjem opet moje tamo lokalno, pa neću imenovati, da se, da grad odredi par milijuna kuna komunalnog doprinosa za golf terene koje investitor treba platiti, pa onda Vlada preporukom kaže da bi bilo dobro da se paušalno plati i iznos je puno, puno manji, ali ta lokalna jedinica, naravno mora se slušati Vladu, ne mora, ali eto ipak se sluša, i svejedno mora tu infrastrukturu silnu dovesti do te lokacije gdje se golf gradi. Tako da tih primjera ima nebrojeno. Hvala. I ispravak navoda kolega Frano Matušić. Izvolite kolega Matušić. **Matušić, gospodine potpredsjedniče. Netočno je kolegice da apsurdno da je premijerka danas govorila o tome kako će i spajalice nabavljati putem javnog natječaja, a da s druge strane da se pogoduje i da se prodaje državno zemljište bez natječaja. prvo Vlada ne prodaje uopće državno zemljište, nego daje dugoročnu koncesiju. To je broj jedan. Drugo oni koji određuju gdje će biti lokacije golf terena kao što je rekao to kolega Mance, su prije svega jedinice lokalne samouprave u odnosu na njihova predstavnička tijela, dakle općinska i gradska vijeća, prije svega i jedino oni su ti koji određuju gdje će biti golf tereni. I danas prebacivati ovdje odgovornost na Vladu, ne da je apsurdno, nego nema veze sa činjenicama i nema veze sa istinom. Vi prebacujete odgovornost na Vladu zato što donosi zakon koji će omogućiti razvoj tamo gdje kažu predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, tamo gdje gradski i općinski vijećnici kažu e tu će biti golf teren, tu će se izgraditi. Dakle Vlada nema nikakve veze niti sa određivanjem tog terena, niti sa određivanjem lokacije, niti Vlada prodaje državnu zemlju. Vlada ne prodaje nikakvu državnu zemlju. Vlada će ako je predviđeno na državnom zemljištu, Vlada će dati dugoročnu koncesiju, a to nema veze i neće prodavati državnu zemlju. O tome se radi. Nemojte optuživati Vladu za ono za što zbilja nije kriva i nema nikakve veze. Optužite vaše kolege u općinskim i gradskim vijećima u Istri gdje su locirali na čijim, na čijim terenima su locirali ta golf terene, ali nemojte to imputirati Vladi. Za raspravu se dalje prijavila kolegica. …/Upadica Kolega Turk, izvolite onda, ispravite navod. na niže razine županija, posebito gradova i općina po uvrštenju ili neuvrštenju koje namjene u toj prostornoj jedinici, nažalost u ovih 10 godina nismo iz iste stranke svi, a ako se reklo da sam zadnjih 10 godina zamjenik ili gradonačelnik dakle pa moram zbog javnosti reći da to apsolutno nije istina, definitivno pod jedan. I pod 2 točno se zna kako i na koji način se radi javna komunalna infrastruktura kad ona i u kojim osnovama postaje obaveza. Kada donesemo prostorne planove, kada temeljem tih planova, a prije no što se dobiju građevinske dozvole se stvore osnove za ceste, vodu i sve ono što slijedi. Ako nema novaca tada ti investitori u roku 5 godina posuđuju novce za te namjene, a tada im mi kao lokalna samouprava moramo vratiti. Toga nije izuzet niti golf, ali i svaka druga aktivnost gospodarstvo privredne, od stanova, od izgradnje objekata koji su u gospodarstvu i to je nešto što je dio i kako građevinske i ine politike u ovoj državi pa ne stoji činjenica ili informacija ili podatak koji ste vi rekli da se zbog golfa mora napraviti novi iskorak u komunalnoj infrastrukturi. Činjenica je i obaveza je lokalne samouprave da planira da planira svu komunalnu infrastrukturu na prostorima svojih gradova i u općinama na kojima oni obitavaju i na kojima nose izvršnu vlast. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Turk. Na redu je za raspravu kolegica Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. Hvala potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa sama činjenica da je Hrvatska eto jedina zemlja u svijetu koja ima Zakon o golfu ne govori o tome da je Hrvatska papskija od pape već da Hrvatska zapravo želi razvijati golf kulturu na jedan jedinstveni način kako to zapravo nitko u svijetu dosada nije činio. Pitam se kako su uopće druge zemlje u svijetu gradile golf igrališta, a bez Zakona o golfu? Jedinstvenost Zakona o golfu, odnosno njegove odredbe, a naročito upravo ona o izvlaštenju nedvojbeno potvrđuju da Hrvatska vlada zapravo želi promovirati i zaštititi interese krupnog kapitala, a sve to pod krinkom nadoknađivanja zaostatka u golf turizmu u odnosu na konkurentske zemlje. Jer kako drugačije protumačiti odredbu u zakonu koja nalaže nadležnim tijelima RH i jedinica lokalne lokalne i područne samouprave da na odgovarajući način kako to u prijedlogu stoji, a osobito planiranjem infrastrukture podržavaju izgradnju igrališta za golf. Kako isto tako drugačije razumjeti zakonsku odredbu koja obvezuje ponovno RH, županije, općine, gradove i pravne osobe u njihovom vlasništvu da investitoru prodaju zemljište po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja. Dakle, trebala bi se prodati trećina zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevinske čestice za golf na kojoj se planira gradnja objekata u skladu s lokacijskom dozvolom ili urbanističkim planom. Nadalje, kako drugačije obrazlagati odredbu po kojoj se vlasnicima poljoprivrednog i šumskog zemljišta, dakle kroz postupak izvlaštenja može oduzeti do 20% od ukupne površine zemljišta potrebnog za golf igralište. Dakle, zakon omogućava oduzimanje zemljišta privatnim vlasnicima protivno njihovoj volji i dobivanje državnog zemljišta bez javnog natječaja. Toliko o istinskoj odlučnosti Vlade da se obračuna s korupcijom. Jer ima li zapravo idealnije prilike i idealnije mogućnosti za korupciju od ustupanja državne imovine bez javnog natječaja? Nažalost, tu i nije kraj tužne priče o izvlaštenju. Naime, ovaj zakon omogućit će investitoru da stupi u posjed zemljišta i prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju ako dokaže da za to postoje opravdani razlozi, a u korumpiranoj zemlji kakva je Hrvatska doista takve razloge nije teško pronaći. Dakle, zakon je sve u svemu nedorečen i nejasan. Prije svega nije jasno koja se zemljišta mogu, a koja ne mogu izvlastiti čime se stvara neograničeni prostor za izvlaštenje kako obradivih poljoprivrednih zemljišta tako i šuma. A upravo te poljoprivredne površine i šume ne samo da su prirodna bogatstva zaštićena Ustavom već su izvor egzistencije mnogim hrvatskim obiteljima. Investitorima golf igrališta zakon će omogućiti da ih otkupljuju kao jeftino poljoprivredno zemljište, a potom bez naknade prenamjene u građevinsko zemljište i još dodatno zarađuju i na prodaji izgrađenih apartmana. Ovo je tipičan primjer kršenja ustavnog načela socijalne pravednosti jer se omogućava bogaćenje jednih na štetu drugih građana. Inače, mjere izvlaštenja primjenjuju se samo za realizaciju iznimno važnih projekata od javnog interesa, kao što su infrastrukturni projekti, bolnice, objekti za potrebe obrane, obrazovanja i sl. Dakle, golf igrališta nikako ne zadovoljavaju kriterije projekata od posebnog interesa jer nisu u funkciji zadovoljavanja javnih potreba, dapače koristi ih jedna uska interesna skupina ljudi, a da ne spominjem isto tako da društvena korist od tih objekata ni približno nije u korelaciji sa angažiranim resursima. Na kraju potvrda da se ovo radi poznatim investitorima je upravo predložena zakonska odredba koja kaže da će se postupci vezani u izgradnju golf igrališta započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji do stupanja na snagu ovog zakona nisu pravomoćno okončani, dovršiti po odredbama dakle tog novog zakona. Dakle, ova odredba omogućava i povratno djelovanje zakona i povratnu povredu prava vlasništva. I nametnuti hitni postupak u donošenju ovog zakona o čemu je govorio kolega Dorić potvrđuje da je riječ o sasvim konkretnom kapitalu, o dobro poznatim investitorima koje postojeći Zakon o golfu onemogućava da završe svoja započeta golf igrališta. Negdje je očito zapelo pa treba kako sama Vlada kaže u obrazloženju ovog zakonskog prijedloga pojednostaviti i ubrzati zakonsku proceduru. U toj funkciji ubrzanja procedure gdje je i predložena odredba po kojoj će minimalno tehničke uvjete za golf igrališta pravilnikom urediti ministar, a ne Vlada uredbom kao što je to trebalo biti po sada važećem zakonu. Ističem kao što je to trebalo biti jer nije bilo, o tome je također govorio kolega Dorić, budući da spomenuta uredba do danas nije donesena iako je zakon na snazi već gotovo godinu i pol dana. Dakle, od 01. siječnja 2009. godine. Vlada uredbu nije donijela gotovo godinu i pol dana, a sada se odjednom ovaj zakon želi donijeti u petoj brzini. Sve ovo potvrđuje da je zakon o kojem danas govorimo samo još jedna metoda legalizirane pljačke hrvatskih prirodnih resursa, još jedna manifestacija beskrupulozne korupcije i pogodovanja. Prisjetimo li se nedavno predloženog paketa za oporavak hrvatskog gospodarstva čija će operacijalizacija pasti na leđa srednjeg građanskog sloja, a po tko zna koji puta poštedjeti bogate građane, tada je jasno da je hrvatska vlada potopno stala na stranu kapitala i na stranu profita. Zakon o golfu svakako je još jedna potvrda toga. I završavam zaključkom, što se tiče kvalitete predloženih izmjena i dopuna ovog zakona mislim da su ustvari one korak unatrag ili jednom riječju i to ću reći golferskom terminologijom, predlagač je smanjio broj rupa u zemljištu u u igralištima za golf, ali je povećao broj rupa u ovom zakonskom prijedlogu. Osvrnut ću se na konstataciju koja je uvažena zastupnica rekla a vezano je na prodaju zemljišta koji grad radi. Inače to nije novi instrument u politici kada je riječ o zemljištima u okviru rada u lokalnoj samoupravi, kada se formira građevinska čestica negdje na poziciji i u gradu i ukoliko privatnog investitoru ili kako god se on zove fali do 20% površine, tada se po posebni propisima Republike Hrvatske ne ide na javni natječaj nego se po tržnoj cijeni sukladno odluci sudskog vještaka, da bi se zaokružila čestica daje mogućnost da se kupi to zemljište kako bi investiciju ... prethodno donešena kroz urbanističke planove i valorilizirana dali da se završi. Identična je situacija i namjena predlagača zakona bila u ovom slučaju da po prethodnom donošenim planovima od višeg do nižeg reda, sa već otkupljenom i na ini riješeno drugom količinom zemljišta zaključno do površine od 30% možda je moglo biti 25 omogući da upravo shodno članku 11. na čestici na kojoj se planira izgraditi površina po sudskoj procjeni i tržno valorizaciji proda zemljište. Ima li što normalnije od te konstatacije? **Friščić, Kolegica Tatjana Šimac-Bonačić na redu je za raspravu. Izvolite kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Protivim se donošenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf iz istih razloga protivljenja postojećem osnovnom zakonu. Osnovni zakon predložene izmjene i dopune nisu provedive bez povrede odredbi Ustava Republike Hrvatske u kojima se jamči pravo vlasništva i određuju iznimke. Osnovni zakon i predložene izmjene nisu isto tako povredive i bez povrede članka 1. i 2. stavak 2. Zakona o izvlaštenju u kojem se taksativno navedene kada se može provesti izvlaštenje. Ne postoji također odredba Zakona o izvlaštenju pod koju se golf može podvesti pod posebni interes za Republike Hrvatsku posebice u smislu članka 1. stavak 2. Zakona o izvlaštenju. Nije li apsurdno zapravo zakonom se predlaže da Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju na zahtjev investitora, odnosno vlasnika većinskog dijela zemljišta za golf teren po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja do 30% površine zemljišta. Kolega je sada objasnio ovaj članak 11. malo prije na ispravak netočnog navoda na kolegicu, zbog čega se onda donosi ovaj zakon kada je to tako već jasno od prije. Isto tako investitor može izvlastiti i do 20% ukupne površine golf terena što govori članak 9. to znači da investitor koji želi izgraditi golf teren u svom vlasništvu mora imati samo polovicu dok preostalih 50% može dobiti po povoljnoj cijeni mimo javnog natječaja i postupkom izvlaštenja. ako imamo ozbiljnog investitora onda neka gleda kakva je tržišna vrijednost, odnosno tržišna cijena neka pregovara i dogovara i na taj način zapravo neka dođe do potrebnog zemljišta. Mislim da je jedini smisao ovog zakona zapravo prenamjena zemljišta u građevinsko izgradnja vila i apartmana. da sam za to da Hrvatskoj treba golf i naravno da se treba turistička ponuda u smislu produženja sezone. Međutim, mislim da je dovoljno da postoji Zakon o prostornom uređenju i gradnji, zatim Zakon o etažiranju, Zakon o izvlaštenju i da je to dovoljno zapravo da se može napraviti golf igrališta koja su stvarno potrebna Hrvatskoj koja su Međutim, zakon kao ovakav mislim da ne pomaže razvoju golfa već bi se stvarno trebalo to preusmjeriti na poticajne mjere za razvoj, a isto tako da ako govorimo o proširenju ponude u turizmu, odnosno o produženju turističke sezone, tada moramo razmišljati i o onim područjima gdje već postoje smještajni kapaciteti da tamo omogućimo i davanje koncesija kod već postojećih objekata da se proširi na taj način ponuda izgradnje golf igrališta i drugih namjena. golf igrališta i drugih namjena. Nazvala bih ovaj zakon o izgradnji apartmanskih naselja. Spominjale su se danas u par navrata lokalna zajednica, odnosno na koji način se normalno može graditi golf tereni u lokalnoj zajednici. Svi koji jesmo na bilo kakvim dužnostima znamo na koji način se to može napraviti, da mora postojati strategija prostornog uređenja, da mora biti stavljena u plan prostorni plan županije, zatim GUP-ove gradova i postojeći Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, odnosno Zakon o izvlaštenju. I na taj način mi možemo ako hoćemo ako imamo volju graditi golf terene u Hrvatskoj. Međutim, problem nam je pronaći investitore. E sada tu je kvaka. sada tu je kvaka. I upravo zbog toga mi donosimo ovaj zakon, zato kažem da je ovaj zakon o investitorima, odnosno o pogodovanju investitorima, a ne Zakon o golfu. Ja sam svjesna toga, da trebamo privući te investitore, da to nije lako. Međutim, napravimo vizibility studije pa vidimo što nam se isplati a što ne. Svjesni smo isto tako da su to privatni komercijalni projekti, da ne urbanizirano zemljište kupljeno da mi pretvaramo u urbanizirano bez njihovih dodatnih troškova. isto tako i ono što je maloprije bilo upitno a to je kad smo govorili o lokalnoj zajednici koja treba napraviti pripreme sve za infrastrukturu i to mi je jasno. Međutim, ostaje mi nejasno tko financira tu infrastrukturu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo dvije replike prijavljene. Najprije kolegica Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa evo željela sam replicirati kolegici Šimac-Bonačić. Malo se samo čudim da ste na ovaj način diskutirali o ovom zakonu. Razumijem da pripadate klubu SDP-a i da se protivite donošenju zakona, ali ne razumijem s obzirom da ste u funkciji zamjenika gradonačelnika, a prihvatili ste nastavak projekta koliko Dubrovniku da ovako diskutirate. Jer sami znate da u onaj ispražnjeni proračun o kojem ste dugo govorili, nakon mene i HDZ-a ne želite donijeti oko 210 milijuna kuna komunalnog doprinosa koliko je izračunato za taj naš zajednički projekt nadam se golfa. Naravno da ovaj zakon služi kako bi potaknuo investitore. On pruža neku sigurnost, a ne ovo što ste vi danas cijeli dan govorili o korupciji itd. Malo je licemjerno danas od Kajina do mnogih od vas koji ste ovdje govorili mi smo za golf, ali smo protiv Zakona o golfu, jer se golf može riješiti i bez zakona. Pa mi smo ga doveli skoro do kraja bez zakona u Dubrovniku. I sad jedna sitnica o kojoj sam maloprije govorila, o onom gosparu iz hotela Visa, ne možete se dalje nastaviti. stvar je malo ozbiljnije naravi. Navest ću vam nekoliko primjera naših gradova prijatelja u Dubrovniku koje smo obišli, od nekih gradova u pustinji u Atacami gdje imate u pustinji golf, gdje se igra na dinama i na pijesku, gdje imate u našem prijateljskom gradu Bad Homburgu gdje igraju na snijegu u Njemačkoj sa crvenim lopticama, ovo nije na moru i na brdu kod nas. I imate u Monterreyu gdje sam obišla pet različitih modela golf igrališta pa ću vam brzinski reći. Jedan je na Time share, drugi je u vlasništvu hotela na turističkom zemljištu što se u nas predlaže, treće je s vilama i apartmanima naravno, kao što će biti vjerojatno i u nas, a četvrti, na kojemu nema n ijednoga objekta osim jedne male klupske kućice, a to vam je bio, samo da objasnim o čemu se radi, zbog čega nama ovo sve skupa treba, na kojem je bio dakle golf teren u vlasništvu Clinta Eastwooda u Carmelu, u Kaliforniji pokraj Monterreya, prijateljskog nama grada. Vjerujem da ćete i vi to poći vidjeti. On nema nijednog objekta, ima ogroman sa 27 rupa golf terena, ali o čemu se radi? Ima 150 članova koji plaćaju godišnju članarinu od 100 tisuća dolara. Znači, mora se nečim financirati taj golf teren. To je bio bit moje replike da vam kažem da zapravo ili jedan ili drugi ili treći model. Kod nas nažalost ovaj od Clinta Eastwooda neće igrati. **Friščić, Hvala lijepo. Kolegice Šuica, ja nisam obišla sve te naše prijateljske gradove i nisam vidjela sve te golf terene, ali sam kao turist ipak vidjela par golf terena. Međutim, ja u svojoj diskusiji mislim da nisam politizirala nego da sam vrlo realno rekla što zapravo, da može i bez Zakona o golfu lokalna zajednica, ako ima volju i ako ima načina, da je sigurno može raditi na izradi golf terena. Međutim, osnovno nam je problem investitora, to sam ponovila u par puta. Svjesna sam isto tako da možemo, moramo zapravo raditi i nekakve privilegije tim investitorima, međutim sve ima svoje granice, a sami ste rekli, spomenuli druge načine, raznorazne načine i jesam zato da vidimo na razne načine na koji moramo doći zapravo do tih investitora. Završno, jesam za golf terene, ali nisam za zakon ovakav o golf terenima jer je ovo zakon o investitorima. Hvala lijepo. Hvala. I sljedeći se za repliku javio kolega Vlatko Podnar. Izvolite, kolega Podnar. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Bonačić, kad govorite o naknadi za izvlaštenje odnosi se to na građevinsko zemljište, no međutim šume i šumska zemljišta ne spadaju u građevinska zemljišta i onda ostaje ako je 20% za za potrebe golf igrališta, pod pretpostavkom da je to sada onda 40 hektara ako je 9 rupa, znači 8 hektara se može izuzeti iz šume i šumskog zemljišta od tisuću od 0,1 kuna ili 10 lipa za kvadratni metar šuma i šumskog zemljišta plus naknada za utvrđena odnosno neiskorištena prava na drvetu i na drvnim proizvodima i nešto malo oko opće korisne funkcije šuma. Opet na račun investitora, a ne na račun države odnosno vlasnika. Nije samo ovdje problem državno zemljište …/Govornik isključen./… šuma i šumskog zemljišta Hvala. Za odgovor nema potrebe. Slijedi rasprava, kolega Željko Jovanović. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo ima puno mišljenja koja idu u prilog tome da ovaj zakon ne doprinosi razvoju golfa. Evo nekoliko njih. Kaže, ni dosadašnji zakon nije zaživio a već se donose izmjene, to dovoljno govori o odnosu prema golfu u Hrvatskoj. Mislimo da je novi zakon korak unatrag, a poznato je da ni po starom zakonu nije bilo nijedne nove investicije. Ništa se neće promijeniti jer su ostale sve rupe starog zakona, a dodane su i neke druge koje su još dvojbenije. Bivši zakon je donio više štete nego koristi svima u golfu, a čini mi se da će tako biti i sa izmjenama. Svi smo dobili pismo Zelene akcije, GONG-a, Transparency i Zelene Istre gdje nam kažu i apeliraju da glasamo protiv loših izmjena lošeg i opasnog zakona te pokrenemo postupak za ukidanje Zakona o igralištima za golf jer je to štetan i opasan zakon, protivan javnom interesu i omogućuje još jednu pljačku Hrvatske. Umjesto da učimo na tuđim greškama ovim zakonom Hrvatska će učiti na svojima. Najviše zabrinjava, kažu iz ovih civilnih udruga, da to nisu greške iz neznanja jer je situacija vrlo jasna. To su greške sa namjerom i to je najveći problem ovog našeg zakona jer on definitivno pokazuje da Hrvatska još uvijek nije sazrela u borbi protiv korupcije budući ovaj zakon predstavlja po mnogima školski primjer institucionalizirane korupcije. Što to znači? To znači da se radi zakon koji pogoduje u svom startu pojedincima, a to su investitori koji su započeli određene investicije kojima očito treba brati nekakve dugove. Ja molim našu premijerku Kosor da ozbiljno shvati sve ove primjedbe i saborskih zastupnika i civilnog društva jer neće moći reći da je opet iznenađena kad na koruptivnu osobinu ovog zakona upozorava i oporba i civilno društvo i novinari. Ono što je posebno zanimljivo je da ovim zakonom Vlada demantira samu sebe, dakle u prosincu 2008. godine donijet je Zakon o golf igralištima po hitnom postupku jer je Vlada protumačila, "Da donošenje ovog zakona o njemu ovisi nastavak izgradnje golf igrališta". Također navodi citiram: "O donošenju tog zakona ovisi nastavak okončanja nekoliko započetih investicija za čiju su realizaciju osnovani konzorciji, a koji su zastali i postoji opasnost da da se ne realiziraju." Od tad je prošlo godinu i pol dana i ništa nije učinjeno. Da li bi nekog trebalo pozvati na odgovornost zbog toga? Ali odjednom se čak to i mijenja, opet vjerojatno na mig nekog iz Ustavnog suda gdje se nalazi na tumačenju ovaj naš sporni zakon. Prema tome, još jednom se zamagljuje istina. Ovaj zakon ne pogoduje investicijama u golf. On pogoduje pojedinim investitorima koji su već započeli neke svoje projekte, a koje ne mogu dovršiti. I zato je to zakon koji u startu institucionalizira korupciju. Prema tome, da skratim. Upravo je to ključni razlog zašto ovaj zakon ne treba mijenjati. Njega jednostavno treba ukinuti. Riječ je o zakonskom aktu koji ne samo da ne ide u korist svih građana ove zemlje kao što bi svaki zakon morao i biti, nego ide u korist samo jednog malog dijela investitora u golf igrališta. Ovaj zakon načelo pravne sigurnosti, odnosno izvjesnosti definitivno ugrožava i dovodi u nejednak položaj investitore. Ovaj zakon legalizira političku korupciju zbog čega se moramo posebno brinuti, jer još uvijek nismo otvorili poglavlje 23. Hvala. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Kolega Mance, izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Pa evo ispravio bih, premda će se možda gospodin Jovanović ljutiti jer zadnji put me je vrijeđao da lažem. Ali ipak ću reći da općenito ovako govoriti o golfu nije dobro i ispravio bih taj navod kome ide u prilog. Stvarno kome ide u prilog donošenje ovoga zakona? S jedne strane kažete da nema investicija u golf, da ovaj zakon tome ne doprinosi. I sigurno da ih nema jer je i kod prvog donošenja zakona bilo niz tih primjedbi i galame na taj način. Prema tome, kome se pogodovalo? Nikome ako nitko nije napravio. Sve je počelo od dva golf igrališta iz Istre i onda su svi počeli tu raspravu. Ali ja moram reći da postoje tri zone izgradnje golf igrališta. Oni koji su obalnom pojasu koji su u tom turističkom području gdje je turizam razvijen, a ima i nas koji smo u tom kontinentalnom dijelu i kojima bi itekako dobro došli ti investitori. Te investitore o kojima se danas govori ja bih vas molio da ih pošaljete evo na našu adresu. Mi imamo u prostornom planu predviđeno golf igralište. Evo vi ste iz iste županije kao i ja. Županija je dala zeleno svjetlo da to može ići i prema tome neka ti investitori dođu i neka grade. A moram vam reći da je struka bila sa razine Njemačke koja je tražila samo 5% građevinskog područja na golf igralištu od 90 ha. (HSS)** Hvala. Kolega Željko Turk na redu je za raspravu. Izvolite kolega. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Evo čuli smo danas dosta iscrpnu informaciju, odnosno dosta iscrpnu raspravu vezanu uz sam golf. Interesantno je da veliki negativni odjek sa ove meni desne strane klupa. Sve hrvatske ili najveći dio hrvatskih županija je kroz svoje prostorne planove golf stavio kao polje interesa. definitivno je činjenica da županije, gradovi, općine planiraju razvijati golf na svojim prostorima dalje i to dovoljno govori samo za sebe. Ovdje nije spomenuta još jedna konstatacija do sada, gospođa kolegica Šuica je govorila o vrstama golfa. Nije spomenula još jedan potencijalno moguć. Dakle, to je javni golf. Dakle, golf koji iznad sebe nema privatnog interesa, koji se gradi ili radi s javnim sredstvima ili sredstvima donatora a koji za to ne žele nikakvu namjenu. Dakle, postoji javni golf, postoji i u postojbini u državi u kojoj je on izmišljen. Ali svakako da je rijedak, a posebice u gospodarskoj situaciji kada za tu vrstu sporta prije svega nema dovoljno sredstava. S jedne strane, dakle golf je sport, ali golf je i turizam. isto tako golf radi i tvrtke i sustavi i pojedinci koji nemaju direktne koristi, ali od njega imaju koristi kao regija, kao prostor u kojem postoje hoteli, restorani i drugi sadržaji koja ta vrsta sportske djelatnosti svakako pridonosi da bi ukupni kraj, prostor ili grad se razvijao. Dozvolite mi još nekoliko konstatacija vezanih uz drugu temu vezanu uz golf, a to je pitanje i briga vezano uz okoliš. I samo smo evo u kratkim crtama o tome rekli u raspravi koja je bila. Interesantno je da se od 100 ha spominjao sam to u svojoj raspravi 50% površine je gotovo izvorno onakvo kakvo je, a kada govorimo o čitavoj površini, onom dijelu koji je oko 30-tak hektara, dakle primjera radi on se kosi, odrađuje i gnoji otprilike dva do četiri puta godišnje, a samo su oni grinovi i tiovi koji su za početne i završne udarce otprilike tretiraju ih tri do pet puta. Kada to spomenemo u kontekst i poljoprivrednih kultura kao što sam već to rekao tada je jasno da u okviru zaštite okoliša golf ne predstavlja nikakvu potencijalnu opasnost ukoliko je normalno kao i u svakoj drugoj djelatnosti rađen i vođen na primjeren način. Ovdje nitko nije posebno apostrofirao i točna je činjenica da studij okoliša rade tvrtke koje za to dobivaju novac. Ali je isto tako činjenica da nivou ministarstva postoje komisije koje usuđujem se reći i više nego rigorozno ocjenjuju te iste studije i u pravilu nema iskoraka koje bi nekome progledao kroz prste. Dapače, suprotno. I sam sam u okviru budućeg prostora u Zaprešiću koje se nalazi na državnom poljoprivrednom zemljištu došao do saznanja u situaciji na koji i kako kvalitetan način se govori o staništima ptica i o svemu onome što čini sastavni dio ekologije, a kad je riječ o samom prostoru na golf terenima. Isto tako, kada govorimo o nečemu što se zove potencijalno liječenje od bolesti netko od kolega je kvalitetno rekao da zapravo upravo na prostorima .../Govornik koji se intenzivno tretiraju košnjom je zapravo najbolji oblik prevencija bolesti i kao takav je sastavni dio tretiranje je upravo kvaliteta rada na golf terenima ovisi o tome kako i koliko je kvalitetna mehanizacija kojom se radi i obrađuje upravo taj prostor vezan za igranje golfa. Svakako još će se jedno pitanje a koje je ispolitizirano posebno pojavilo, a to je pitanje broja rupa i da li je golf teren koji ima 9 rupa golf teren. Da, dame i gospodo. Golf teren od 9 rupa je golf teren, jer nakon što na vježbalištu dobijete dozvolu igranja i kada krenete prema igranju golfa upravo je on normalna prirodna stepenica dalje u igranju golfa i kao takav je poželjan i meni je zapravo bilo krivo da u okviru postojećeg zakona do sada on kao takav nije označen kao prostor golf terena. Puno je situacija i kada govorimo o planiranju samih golf igrališta, da …/Ne razumije se./… situaciji i namjeni može biti elitan na 100, 150 hektara, može biti i javni koji se može zgurati na 40, 50, 70 hektara, i apsolutno svoju javnu funkciju kao takovu i ona dolazi do …/Ne razumije se./… izražaj i kao takovo se pozitivno određuje. I kada govorimo o tom konceptu javnoga golfa, netko je korektno primijetio da je prije 30-ak godina tenis bio in sport, prošlo je 30 godina, danas je tenis sport narodnih masa usuđujem se to tako reći, a isto tako kad govorimo o golfu i njegovom elitizmu …/Ne razumije se./… i danas kad govorim o njemu kao nečemu što je upravo sama stvar se./… povlaštenih, činjenica je da se razvio javni golf u Zaprešiću na našem vježbalištu danas je 150 golfera, 80-ero djece trenira i ne plaćaju nikakovu naknadu jer je upravo grad se odlučio da u okviru poticaja razvoja sporta razvija i golf. I mogao bi sada ovdje još pričati dosta vremena s obzirom da imam određena iskustva vezano na tu tematiku, ali neosporna je činjenica da smo u dosadašnjoj našoj praksi, a shodno tome i sa …/Ne razumije se./… zakona koji smo imali, zapravo onemogućavali kvalitetni razvoj golfa, a ono što me osobno žalosti jeste što se upravo razvoj potencijalne investitore pa i ovom našom današnjom raspravom zapravo tjera od investicija golfa u Hrvatskoj, jer zaboravimo činjenica je kad govorimo o investiciji u golf koja je privatna, da ona kao takova traži i ono što je svaki benefit u investiciji privatnoj a to je dobit, dakle i kroz golf se treba ostvarivati određena dobit, kroz rad samog golf terena, odnosno igrališta, to definitivno nije tako i zato na neki način treba naći upravo mjeru da čuvanja kako državne INA-e i imovine, ali isto tako i potencijalne mjere koje će razvijati golf u cjelini. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavljenu repliku, kolegica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega, kod ovoga svega sporno je to što jedinice lokalne samouprave daju izgrađenu komunalnu strukturu, dakle investitor ne treba plaćati ni doprinos za komunalnu infrastrukturu. Dolazi praktički na gotovo. Ne plaća prenamjenu iz poljoprivrednog šumskog u golf igralište. Dakle narušava se jednakost investitora što je također vrlo upitno, ne vrlo upitno, nego apsolutno sa stajališta Ustava Ustava i ustavnosti protuustavno. Evo primjera. Nasuprot svemu ovome žele li mladi ljudi izgraditi dom na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, odnosno zemljištu koje i nemaju oni, ali su naslijedili od svog oca, svoje majke, svoga djeda, oni će odmah morati u startu za jednu malu kućicu platiti 60 tisuća kuna prije nego što otkopaju, zakopaju prvu lopatu. Ili im je alternativa da kupe stan, stančić od 40 metara kvadratnih od kakvog građevinskog mafijaša za 80 tisuća eura. Prema tome, ovo je pitanje postavlja se dakle koliko vi nemate razumijevanja za ljude, građane da budete zastupnici njihovi, a ne zastupnici investitora, jer jedan solidan investitor naći će on načina i sredstava ako ima, da otkupi zemljište koje malo ih ima, ali bilo je takvih, zašto im pogodovati. U tome je problem.

U mom Zaprešiću nemre proći ni crkveni miš, ni muha u letu a da me ne prati komunalni doprinos na objekat koji će se napraviti pa tako i na golfu, i za golf kuću, i za hotel, i za objekat i nitko ne može proći van zakona u građenju, a kada je riječ o čvrstim objektima koji se grade na postojećem golf terenu. Ali je točno. Kad govorimo, o toj ukupnoj prenamjeni na 100 ili 50 hektara poljoprivrednog zemljišta koji ne služi za komercijalnu namjenu i gotovo sam sebe može jedino i moguće održati radi činjenica da na taj način potenciramo i oslobađamo potencijalne investitore tih naknada kako bi zapravo i na neki način potencirali da izgrađuje golf igrališta u užem smislu, ali ni jedan objekat u građevinskom smislu koji se gradi i ograđuje ne može proći a da se na njega ne obračuna komunalni doprinos i sve one ostale naknade od vodne i one koje su vezane za građevinu. A kad je riječ o zaštiti naših građana u kontekstu kolegice koji ste vi rekli, niste spomenuli šta sa dijelom naših građana koji upravo zbog situacije da je otkupljeno 90% zemljišta i njihovog poljoprivrednog zapuštenog, neizgrađenog rade i uvažavaju, odnosno iskorištavaju tu činjenicu da su vlasnici još nekoliko postotaka zemljišta, te ucjenjuju potencijalne ulagače sa neprimjerenim cijenama od 100, ili tisuću eura. Dakle, apsolutno svaka izgradnja koja je vezana ili za hotelski sadržaj, za apartmane ili za kuće koje su kao građevine podliježu komunalnim doprinosima i ostalim obavezama koje proistječu od Zakona o građenju. Hvala.

predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Evo nakon godinu i pol ponovno je na dnevnom redu rasprava o zakonu kojeg na cijelom svijetu ima samo Hrvatska. Bar smo u nečemu prvi na svijetu. Postali smo jedina zemlja na svijetu koja ima poseban Zakon o golf igralištima. Iako je protiv ovog zakona podneseno nekoliko zahtjeva za ocjenu zakonitosti i ustavnosti mi idemo dalje. Ovaj zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, no uredba kojom su se trebali urediti neki mehanizmi, njegova provedba nikad nije donesena usprkos zakonskoj odredbi od 30 dana, tako da je sama Vlada Republike Hrvatske prekršila Zakon o golf igralištima jer on nije poslužio praktičnoj svrsi. U novoj verziji prijedloga zakona jedinicama lokalne samouprave praktički se nameće obveza da o svojem trošku planiraju kompletnu infrastrukturu za privatni komercijalni projekat, što će dodatno osiromašiti. Zatim se omogućuje jedinicama lokalne samouprave da prodaju zemljište u svom vlasništvu golf investitorima bez javnog natječaja, što otvara prostor za korupciju. Ukinuta je minimalna veličina golf igrališta 85 hektara čime je stvoren dodatni prostor za manipulaciju ovim propisom jer se praktički svako malo veće zemljište može proglasiti golf terenom i organizirati, a smanjen je standard igrališta za golf sa 18 na 9 rupa što je zapravo, što zapravo i nije golf igralište. Površina sa 9 rupa ne može se predstavljati kao golf, ne može predstavljati igralište za golf, nego teren, eventualno teren za trening, no možda može ali samo u Republici Hrvatskoj. najvjerojatnije da tako malo tzv. golf igralište sa 9 rupa će biti paravan za gradnju na područjima na kojima gradnju infrastrukture inače nije moguća, npr. na poljoprivrednom zemljištu, na šumskom zemljištu ili zaštićenom obalnom pojasu. Na taj je način omogućeno ucrtavanje golf igrališta u prostornim planovima na cijelom nizu lokacija, odnosno novih lokacija, a kako bi se omogućila gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. To bi moglo imati značajne posljedice na okoliš RH i doprinijeti i devastaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Također iz prijedloga ovoga zakona očigledno je kako će investitoru biti omogućeno da kupuje zemlju po cijeni poljoprivrednog zemljišta koje planiranjem izgradnje golf igrališta automatski postaje građevinsko zemljište, a državna jedinica lokalne samouprave financirat će izgradnju sve potrebne infrastrukture za to. Što se tiče čl. 3. stavka 2. u važećem zakonu ukupna tlocrtna površina namijenjena za građenje bila je 25% površine ukupne površine igrališta za golf. Ovim izmjenama zakonodavac se koristi izrazom gustoće izgrađenosti što u Zakonu o prostornom uređenju i građenju ne postoji. Koriste se neki nedefinirani pojmovi, a ne oni iz Zakona o prostornom uređenju i gradnje. Osim nejasnih termina nigdje se ne definira kolika može biti ukupna tlocrtna površina na kojoj se planira izgradnja ugostiteljsko turističkih građevina namijenjenih smještaju već je to prepušteno definiranju u dokumentima prostornog uređenja. U primjeni zakona to znači da površina namijenjena izgradnji može biti i do 20% ukupne površine zemljišta, odnosno igrališta za golf. Zatim, brisanje čl. 9. omogućit će da će se u korist investitora igralište za golf moći izvlastite privatne vlasnike zemljišta ukoliko investitorima ostaje 20% ili manje od ukupne površine zemljišta. Postoji mogućnost da će ubuduće biti moguće izvlastiti cijelu površinu potrebnu za golf igralište ukoliko neka jedinica lokalne samouprave predvidi tako u prostornom planu iako će se za izvlaštenje obavljati temeljem Zakona o izvlaštenju, a ne Zakona o igralištima za golf. Ovaj zakon nažalost omogućit će još više izgradnju razne infrastrukture na zemljištima na kojima obično to nije moguće, dotle će se otvoriti vrata korupciji i to je loše. To samo pokazuje da je ovaj zakon od početka bio velika pogreška. Hvala. I sljedeći se za raspravu javio kolega Anđelko Mihalić. Izvolite kolega Mihalić. **Mihalić, Pa evo ovdje je bilo danas puno toga rečeno ja ću pokušati biti vrlo kratak. Prije svega bilo je cijelo vrijeme govoreno da li je nama trebao ovaj zakon ili nije trebao pa neki sad moji kolege su se izjasnili da će oni da jesu za gradnju golf igrališta, ali da nisu za donošenje zakona. Znate u Švedskoj ne treba zakon ni koji definira da svaka kuća mora imati građevinsku dozvolu. To je naprosto, u Švedskoj se zna da mora imati i kad je netko napravio iz ovih prostora u Švedskoj kuću bez građevinske dozvole onda je nastala panika i u Parlamentu. Ali ovdje kod nas dosada nismo, do prije 2 godine nismo imali Zakon o gradnji golf igrališta i rezultat toga je možemo danas ustvrditi 3 i mislim da to nisu u cijelosti izgrađena igrališta u Hrvatskoj. Bilo je danas puno govoreno da samo jedna Austrija ima 150 golf terena i u okolici Salzburga, dakle jednog grada od nekakvih 200 tisuća stanovnika imate 18 golf igrališta. Ako Hrvatska hoće biti turistička destinacija, a to smo se odredili i jesmo, onda sigurno treba raditi na tome da se u Hrvatskoj investira i grade golf igrališta. Ovo što mi danas cijelo vrijeme pričamo to ispada kao da će sutra već nahrpiti investitori i hvala Bogu da ne gledaju ovu raspravu svi u Saboru, da će sutra nahrpiti investitori da ćemo već sutra otvoriti možda 15-ak ili 20 gradilišta za gradnju golf igrališta. Vjerujte mi to će biti jako teško i svi oni koji misle da netko špekulativni kapital jedva čeka da uđe k nama grdno se varaju. Ja sam isto dolazim iz jedne jedinice lokalne samouprave gdje se trenutno odvijaju velike investicije, a znam koliko vremena, koliko truda treba uložiti da uopće nekoga dobiješ da nešto investira. Da li je to gradnja tvornica, da li je to gradnja nekakvog trgovačkog centra, a kamoli golf igrališta. Na 80 hektara, 80 hektara kak vam to u naravi stoji, jer nije Hrvatska destinacija za gradnju golf igrališta samo u priobalju. Govorio je ovdje danas i gospodin potpredsjednik i mi u kontinentalnom dijelu smo uvrstili to u prostorne planove, želimo uz uz taj kontinentalni turizam imati i tu ponudu. Međutim, na 80 hektara u sjeverozapadnoj Hrvatskoj vi imate 400 ili 500 vlasnika. Ja mislim da je to to nemoguća misija okrupniti to zemljište i onda dolazi ako i netko se upusti u taj posao i onda dolazimo do činjenice da uvijek se nađe barem 20-ak ili 10-ak njih koji neće prodati, koji će tu sve skupa kočiti. I znam netko će reći to je privatna imovina itd. Međutim to se događa i kod gradnje infrastrukture i kod svega ostaloga, ali zato treba postojati zakon koji će i takve stvari definirati. Dakle, ne radi se ovdje o nikakvoj otimačini zemlje. Mislim da se mogu slobodno reći zapušteno, bezvrijedno zemljište često puta niti vlasnici ne znaju di im je zemljište, ali kad se pojavi takvi neki za investiciju neki neki investitor e onda su odmah oči velike i onda obično sve skupa pada u vodu. Dakle, u naravi je to sasvim nešto drugo nego što smo ovdje uspjeli danas čuti. A gradnja infrastrukture, gdje se ovdje izražava bojazan da će ju morati graditi jedinice lokalne samouprave pa gledajte jedna jedinica lokalne samouprave možda sa 5, 6, 7 milijuna kuna to je nemoguće, ali iz vlastitog iskustva znam kad dođe investitor, kad se radi neki veći projekat i kad dolazi investitor na prijateljsko područje, to je jako važno za svakog investitora, uvijek se nađu rješenja kako se onda napravi i ta potrebita infrastruktura. Kamoli sreće ako vi nećete u Istri, Dalmaciji te investitore šaljite ih k nama, dobit će jako povoljno zemljište, dobit će ne samo zemljište nego svu potrebnu infrastrukturu da nešto takvoga kod kod nas izgrade. I golf terene, da izgrade prateće sadržaje i sve ostalo. Jer vjerujte mi to donosi radna mjesta. Netko je ovdje danas posprdno govorio da su to radna mjesta spremačica itd., itd. Sjeverozapadna Hrvatska živi pretežno od tekstilne industrije. Znate vi kolike su plaće u tekstilnoj industriji? Često puta neto plaća nije niti 2 tisuće kuna, a ipak ljudi rade, žive i svaka takva stvar investicija bi nam vrlo rado došla. Treba podržati taj zakon i ja se nadam da će u petak taj zakon biti donesen. Hvala lijepa.

To je točno, ali što bi to trebalo značiti? Da ovi koji su pikirali tuđe zemljište itekako dobro znaju gdje je tuđe zemljište. To je vrlo interesantna priča, ali se naklapa na staru našu priču. Dok su neki oslobađali Domovinu drugi su oslobađali nečije privatne stanove, nečija poduzeća i sad su još naumili osloboditi ih njihove djedovine. Činjenica je da mnoga domaćinstva ne obrađuju zemljište i kako se god lokalna samouprava trudi da prisili te ljude da na bilo koji način to zemljište dovede u red, to je veliki problem. Međutim, kada se pojavi bilo kakav kupac, vjerujte mi često puta se preplati vrijednost toga zemljišta. A nema govora o nikakvoj otimačini, barem ja znam da se kod nas odvijalo u mojoj općini veliki promet nekretnina, nikada se nije dogodilo da je netko tu loše prošao. Kada se pojavila neka investicija svi su zaradili pa i ti vlasnici nekretnina. Hvala lijepo. Hvala. Iscrpili smo sve prijave za pojedinačnu raspravu. Zaključno državni tajnik. Izvolite Željko Lenard, bio je kritika postojećeg zakona čak ne izmjena nego postojećeg zakona. Neke odredbe o kojima se čak nije raspravljalo a smatrali smo da su sporne su uklonjene iz postojećeg zakona i nadamo se da će izmijenjeni zakon promijeniti klimu i negativnu percepciju o golf igralištu i javnosti i potaknuti ulagače da ulažu u ovaj vid gospodarstva, jer smatramo da je turizam itekako gospodarstvo što se sada u ovoj krizi dobro vidi. I na neki način izvoz da ne moramo preći granicu. Smatramo da će ta golf igrališta stvarno zaživiti, kao što je gospodin rekao neće vjerojatno biti navala investitora jer ovo su složeni projekti i dosta toga je bilo na stranu ekologije i nečega kako se hoće reći da će se ekološki zagaditi. Mislim da neće, jer svi ste vidjeli da obična ratarska proizvodnja ta koja daleko više zagađuje to tlo i mnogo zemljišta poljoprivrednog u nekakvoj šikari zapuštenog ako je na ovaj način bi bio jedno jedno zemljište barem oku lijepo izgledalo a i donosilo dobit. Tako da nadamo se da će ovaj zakon promijeniti stvari što se tiče golfa. Amandman Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo prihvaćamo u cijelosti i amandman Odbora za zakonodavstvo prihvaćamo u cijelosti. Hvala vam na pažnji. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo državnom tajniku. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Ovime ćemo završiti današnji rad Sabora. Nastavljamo sutra u uobičajeno u 9,30 2. točka dnevnog reda Hrvatski crveni križ. Hvala vam